Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče.

Hvala i vama.

evo tu je Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe kao što proizlazi od naslova prvoga čitanja. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport i Odbor za zdravstvo. Želi li ministrica Nada Murganić predstaviti zakon zakon uvaženim kolegama zastupnicima i javnosti? Izvolite. **Murganić, Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Sada ću izložiti u najkraćoj crtama kao što je uopće moguće nacrt prijedloga Zakona o udomiteljstvu i u toku rasprava biti ću otvorena za sva vaša pogotovo što očekujem konstruktivnu raspravu, tim više što se radi o jednom značajnom zakonu i zakonu koji je u prvom čitanju. Ovaj Zakon je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo prema planu normativnih aktivnosti, a sukladno i nacionalnom programu reformi za 2018. godinu. Udomiteljstvo je u RH jedno tradicionalan način zbrinjavanja onih osoba kojima je potrebna skrb, a koju ne mogu ostvariti u okviru svojih obitelji. Ono je od 1902. godine već prisutno i ono je s obzirom na protek vremena mijenjalo se, mijenjali su se uvjeti, kao što su se mijenjale i potrebe korisnika koji su smješteni u udomiteljskim obiteljima, kao i same udomiteljske obitelji. Ovaj Zakon ide u pravcu potpune modernizacije ovog oblika skrbi o našim korisnicima. U registru udomitelja je upisano 3059 udomitelja i udomiteljske obitelji smješteno je 6728 korisnika, više odraslih i starijih osoba 4469, a djece i mladeži 2259. Stanje u RH u udomiteljstvu u udomiteljstvu nije u potpuno zadovoljavajuće jer imamo nedovoljan broj udomiteljskih obitelji, imamo neravnomjernu rasprostranjenost udomiteljskih obitelji na području RH i upravo i upravo zbog toga nije moguće intenzivirati proces deinstitucionalizacije djece iz ustanova socijalne skrbi kao ni proces prevencije institucionalizacije na najadekvatniji način odnosno zadovoljavajući način. Ovim Zakonom želimo postići mogućnost obavljanja udomiteljstva kao zanimanja nezaposlenim udomiteljima, osigurati i specijalizirano udomiteljstvo kao zanimanje, a u svrhu zbrinjavanja djece sa najtežim teškoćama i potrebama za najvećim stupnjem podrške i korisnika ove usluge uz odgovarajuću naknadu za rad udomitelja. Zakonom bi i dalje bilo omogućeno obavljanje tradicionalnog i srodničkog udomiteljstva. Dakle, postojeće ne bi gasili, ali bi dodali dodanu vrijednost, a povećala bi se i naknada za rad i uložen trud o skrbi korisnicima svim udomiteljima. Učinci ovog Zakona su osiguravanje prevencije institucionalizacije djece i odraslih, intenziviranje procesa deinstitucionalizacije djece i odraslih koji su na smještaju u ustanovama socijalne skrbi. Poboljšanje kvalitete usluga u udomiteljskim obiteljima neovisno o skupini korisnika, povećanja broja udomiteljskih obitelji, regionalnu, ravnomjernu pristupačnost udomiteljstva, uspostavljanje udomiteljstva kao zanimanja za nezaposlene udomitelje kao jedna mjera samozapošljavanja, jačanje kapaciteta i osiguravanje boljih uvjeta za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu i povećanje naknade za rad udomitelja i plaćanje obaveznog osiguranja po posebnom propisu. S time bi se poboljšali uvjeti za udomitelji, omogućili da ovu uslugu pružaju i mlađe nezaposlene osobe od onih koji to udomiteljstvo rade i sada jer je više od polovice evidentiranih udomitelja starijih od 55 godina. Obavljanje udomiteljstva kao zanimanja podrazumijevalo bi i osiguravanje fiksne naknade za rad udomitelja, za udomljenih najmanje troje ili četvero odraslih, troje djece ili četvero odraslih osoba, kao i plaćanje doprinosa po principu sadašnjeg statusa roditelja-njegovatelja odnosno statusa njegovatelja. Plus opskrbninu za svakog korisnika koja je u svrhu zadovoljavanja njegovih životnih potreba. Za djecu s najtežim teškoćama u odrastanju uslugu udomiteljstva pružali bi udomitelji koji bi specijalizirano udomiteljstvo obavljali kao zanimanje, a koji bi također imali fiksnu naknadu za rad i plaćene doprinose, te opskrbninu za dijete. Dodatni oblik motivacije za udomitelje bila bi i veća naknada za rad pojedinog korisnika i kod onih udomitelja koji udomiteljstvo obavljaju kao i do sada odnosno obavljaju tradicionalno udomiteljstvo što podrazumijeva osiguranu naknadu za rad ovisno ovisno o stupnju potrebe skrbi o korisniku i broju udomljenih korisnika plus opskrbninu za korisnika sukladno osnovnim potrebama korisnika. Kako bi se osigurala regionalna ravnomjernost, pružanje ove usluge sukladno mreži pružatelja socijalnih usluga usklađeno je s potrebama korisnika, veća transparentnost pri odabiru, ali i mogućnost izbora udomitelja koji će ovu uslugu pružati s većim stupnjem kvalitete, ministarstvo svake godine će određivati potreban broj udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja u slijedećoj kalendarskoj godini i o tome obavještavati centre za socijalnu skrb. U svrhu izbora udomitelja koji će udomiteljstvo obavljati kao zanimanje, za svaku pojedinu jedinicu područne i regionalne samouprave odnosno grada Zagreba ministar osniva povjerenstvo za izbor udomitelja, za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja. Povjerenstvo za izbor udomitelja odabire između svih zaprimljenih zahtjeva za područje jedinica područne samouprave odnosno grada Zagreba udomitelje koji ispunjavaju uvjete za obavljanje udomiteljstva i odgovaraju potrebama sukladno mreži. Za provedbu ovog Zakona u državnom proračunu osigurana su uvećana financijska sredstva, u odnosu na prethodne razdoblje i to, za naknadu za smještaj udomiteljskoj obitelji su osigurana sredstva u iznosu od 183 milijuna kn za 2019. g. i za 2020. 2020. g. isti iznos od 183 milijuna kn, na za povećanje od 2 milijuna kuna, ono što sam već rekla, želimo povećati i naknadu tradicionalnim udomiteljima. Za osobnu naknadu, za udomitelje, bila bi osigurana sredstva,

tisuća 526 kuna. Naknada za rad udomitelja, koji obavljaju udomiteljstvo kao zanimanje, utvrđuje se u jedinstvenom iznosu od 5 osnovica, odnosno, 2500 kn, dakle, sukladno iznosu naknade koju dobivaju korisnici statusa roditelja njegovatelja, odnosno, njegovatelja, a specijalizirano udomiteljstvo kao zanimanje obavlja udomitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem i ta naknada se utvrđuje u iznosu od 10 osnovica 5 tisuća kuna. Za udomitelje koji obavljaju specijalizirano udomiteljstvo kao zanimanje a imaju završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, utvrđuje se naknada u iznosu od 13 osnovica, odnosno, 6500 kn, kn, neto i tu planiramo da bi imali oko 20-30 udomitelja, koji bi obavljali specijalizirano udomiteljstvo. Ministarstvo putem centra udomitelja obračunava i isplaćuje naknadu, isplaćuje sve doprinose za obavezna osiguranja. Naknadu za rad udomitelja, koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje i naknadu za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo kao zanimanje, ne smatra se plaćom, niti drugim prihodom, koji podliježe plaćanju porezna. Mjesečna osnovica za obračun i uplatu doprinosa, za obvezno osiguranja za udomitelja koji obavljaju udomiteljstvo kao zanimanje, je najniža mjesečna osnovica propisana zakonom kojim su uređeni doprinosi za obavezna osiguranja. Mjesečna osnovica za obračun ili uplatu doprinosa za obvezno osiguranja za udomitelja koji specijalizirano udomiteljstvo obavlja kao zanimanje je prosječni iznos mjesečne plaće isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u RH, u razdoblju siječanj - kolovoz prethodne godine koju objavljuje državni zavod za statistiku. Kako bi se postigao veći stupanj kvalitete ove usluge planirano je u udomitelje, obavezati na veći stupanj edukacije. Udomiteljima će se također osigurati veći stupanj podrške, u koji će biti uključeni centri za socijalnu skrb, domovi socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice, druge pravne i fiz8čke osobe, koje pružaju usluge stručne pomoći u obiteljima, rane intervencije, savjetovanja i pomaganje u obitelji i druge usluge u obitelji i lokalne zajednici sukladno posebnim propisima. U svrhu kvalitetnije provedbe zakona, u suradnji sa UNICEF-om provoditi će se kampanja, ali i osnaživanje udomiteljskih obitelji i potrebne edukacije za sve dionike ovog procesa. Značajna dobit ovog zakona posebice za djecu je osiguravanje djetetu adekvatnog oblika skrbi, odnosno, povratak u obiteljsko okruženje koje pozitivno utječe na njegov psihofizički razvoj i individualni pristup što je svakom od ove djece nepotrebnije a što u institucija nije moguće osigurati već se negativni oblici ponašanja životom u institucija akumuliraju i postoji sindrom koji koji se u kasnijoj dobi jako teško ispravlja. Ovo je ponavljam naš prijedlog, zahvaljujem na pozornosti i otvorena sam za raspravu. Hvala gospođo ministrice. Imate nekoliko replika. Prvu repliku imate od gospođe Strenje Linić. Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam ministricu, drago mi je da je ovaj zakon napokon danas na klupama. Ono što mene zanima, trenutno je u domovima socijalne skrbi u Hrvatskoj 1419 djece. To je puno i previše, to je na 31.12.2017. podatak iz samog ministarstva. Dakle, u fokusu svega ovoga i ovog danas, trebaju biti djeca i prvenstveno djeca. Ali nisam osigurana da smo dovoljno brzi u oduzimanju roditeljske skrbi kako bi što prije djecu trajno zbrinuli. Znači udomljavanje je samo jedan prijelazni i mora biti ipak kratkotrajni period za svako dijete, dijete mora imati trajnu skrb. Apsolutno sam za zadržavanje djeteta u biološkoj obitelji, dokle god je to dobro za dijete. Apsolutno sam protiv toga da se djeca izdvajaju zbog siromaštva, jer ćemo mi za svako dijete u domovima socijalne skrbi, potrošiti i 6 puta više od onoga što bi se moglo dati kao naknada obitelji, ali mislim da moramo ubrzati postupke. Hvala. Na kraju, vi odlučite. Možete i na kraju, možete i sada, kako hoćete. Može sada, dobro izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Zahvaljujem. Poštovana zastupnice, da slažemo se da je još uvijek previše djece u institucijama, i ovo donošenje zakona, kao što smo u uvodu rekli, ima za jedan od osnovnih cilja sprječavanja sprječavanja odlaska djece u instituciju kao i deinstitucionalizacija, odnosno, njihov povratak iz instituciju u obitelj to bi bilo ono krajnje, ali u svakom slučaju, ovdje se radi o udomiteljstvu, pa je to jedna zamjenska obitelj. I tendencija je ipak pada broja djece u ustanovama, dakle, mjera izdvajanja djeteta iz obitelji je jedna od mjera, kojoj prethodi, na neki način oduzimanje roditeljske skrbi svakako da se s time predugo čeka, međutim to je jedna izuzetno osjetljiva mjera i ovo udomljavanje je jedan od, na neki način prag prije toga. Hvala vam. **Radin,

a novim Zakonom je ne spominjete povratak iste. Smatram da bi ona trebala biti pa makar minimalna jer srodnički udomitelji ipak te ljude treba isto nekako financirati i pomoći u tom nekakvom udomiteljstvu u ovome trenutku kad je situacija ovakva kakva je, poglavito po pitanju djece. To je u slučaju da se sestra udomi svoga brata ili nešto slično u nekakvim okolnostima. Ovaj Zakon je ne prepoznaje, a ukinuta je u ovom, ovaj ne prepoznaje, a u sadašnjem je nema. Evo. Zahvaljujem na ovoj opasci. U svakom slučaju opskrbnina za korisnika i srodnika je ostala i ona je povećana. Međutim, ovo je primjedba na mjestu, ja mislim da se to može razmotriti. Hvala lijepa gospodine Culej. ono što upada u oči u Prijedlogu Zakona o udomiteljstvu u ovom uvodnom dijelu je vezano za naknadu za smještaj HIV pozitivnog djeteta koja je značajno veća u odnosu na djecu predškolskog i školskog uzrasta, prije više od 15 godina to je jedna mrlja u hrvatskoj povijesti vezano za dvije HIV pozitivne djevojčice. Dakle, HIV pozitivna djeca koja su na terapiji su sigurnija od djece koja nisu HIV pozitivna po pitanju zaraze i mislim da ovo jedan od ostataka i apsolutno nema potrebe, bilo bi dobro da su naknade za djecu što veće, ali mislim da ovakav nesrazmjer financijski je nepotreban. To je bilo možda prije 15 godina potrebno, ali u ovome trenutku HIV pozitivna djeca trebaju imati sva ista prava kao i druga djeca i mislim da to treba razmotriti da ne bude ovoliko velika razlika jer to ide u prilog stigmatizacije HIV pozitivne djece koje hvala bogu u RH nema puno.

vi morate znati da udomitelje je danas, nama je bilo teško zaista naći i tada, ali još uvijek želimo stimulirati udomitelje. Ovo smo stavili kao jedan od, jedna od ajmo reći dijagnoza je sigurno specijalizirano udomiteljstvo je usmjereno i na druga teško bolesnu djecu ili djecu kojima su potrebni zaista specijalizirani oblici potpore i potrebe, ali ono što ću sigurno u ovoj raspravi naglasiti, uvijek se gleda zdravstveno stanje djeteta, njegove potrebe kao i sposobnost i mogućnost udomitelja. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa gospođo ministrice. Gospođa Petrijevčanin Vuksanović. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovana ministrice sa suradnicom. Svakako treba pohvaliti ovaj Zakon jer zaista ovo pitanje i smisao udomiteljstva do sad nije dobilo bi trebalo dati, koji bi trebalo dobiti u RH zato što nije uvijek i jedino smisao udomljavanja nažalost bila humana i empatična želja da e pomogne djeci. Ovaj Prijedlog Zakona je to prepoznao i jako mi je drago i ovo je jedna delikatna, jedan delikatan posao koji ne može svatko obavljati, za njega su potrebne određene vještine, znanja i osobine ljudi i to je ovaj Zakon prepoznao i to mi je jako drago, kao što kažem, Zakon je pozitivan. Međutim i vi ste to u raspravi na odboru istaknuli, treba pojačati inspekcijske nadzore i nadzor nad udomiteljima da se ne bi dogodile zlouporabe koje su se događale nažalost prethodnih godina i da ne bi ovaj pozitivan Zakon imao neke negativne konotacije. Zato apeliram na ovo, .../Govornici govore istovremeno, ne razumije se./... Evo, drago mi je da ste prepoznali da je Zakon ide u pozitivnom smjeru i ono što je sigurno bilo na tragu ovoga što ste vi rekli, kada smo pisali Zakon, kada smo ga donosili, razmišljali smo o tome koliko smo mi u Ministarstvu i u inspekcijskim službama, ali i u ovim tijelima, odjelima za drugostupanjske žalbe u stvari jako s kadrovima deficitarni. Mi smo u ovom Prijedlogu svu obavezu kao i onda na neki način i kontrolu, pa i odgovornost odgovornost prepustili centrima za socijalnu skrb s ciljem da ih kadrovski ojačamo, premda iz ove rasprave ćemo vidjeti, a možda do drugog čitanja taj jači inspekcijski nadzor koji je neophodan ne samo zbog ovog Zakona, nego i inače kod pružanja usluga na terenu, da zaista spriječimo i zloupotrebe, ali da i dobijemo na kvaliteti provođenje Zakona još i drugačije reguliramo. Hvala vam lijepa. Gospođa Josić. **Josić, Željka (HDZ)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana ministrice sa suradnicom. Ja osobno pozdravljam Zakon o udomiteljstvu jer ste ovim Zakonom napravili značajan iskorak i omogućili ste samim udomiteljima da na neki način uđu na tržište rada, a samim tim vjerujem i puno bolju skrb za same korisnike koji su do tada bili smješteni u institucijama. Kako ste ovim Zakonom omogućili jedan novi vid udomiteljstva, specijaliziranog udomiteljstva, zanima me raspolažete li brojem djece koja su trenutna u takvim udomiteljstvima ili sličnima i koliki bi broj takve djece trebao biti udomljen odnosno što se tiče specijaliziranih udomitelja, na koji način će se provoditi njihova edukacija, osposobljavanje i sam odabir specijaliziranih udomitelja. Hvala.

imali potrebu pružanje takvog specijaliziranog udomiteljstva. I kao i stanje na terenu i potrebe, a i svaki zakon i sredstva u proračuna će se potrebama i i modificirati. Stavili smo kod specijaliziranog udomitelja uvjete, spremne, a dodatnu edukaciju, će provoditi timovi. Onu jednu opću, rekli smo da ćemo raditi sa svim dionicima preko UNICEF-a, a onu edukaciju, pojedinačno sa specijaliziranim udomiteljima, biti će u skladu sa potrebama djeteta, koje je kod njega smješteno i tu ćemo jasno raditi na tome, da dobije potrebna znanja, bilo zdravstvenih ili drugih stručnjaka.

Kako ste predstavljali zakon i u komentarima ovog zakona se vrlo jasno da iščitati, da ste predvidjeli da ste osigurali kvalitetu i provođenje ovog zakona predvidjeli zapošljavanje novih stručnih radnika u centrima za socijalnu skrb. Budući da je stanje na terenu takvo, da nedostaje stručnih radnika, ja vas molim brojkom, da nam kažete ovdje svima nama, koliko je stručnih radnika, sada, nedostaje u centrima za socijalnu skrb. Kako mislite, jer i sada ne uspijevaju sve svoje obaveze izvršiti, što je vidljivo, vidljivo je i prema tome, što ne uspijevaju čak ni, još nisu uspjeli donijeti sva rješenja, za osobne invalidnine. Dakle, kako riješiti taj problem, nadopuniti do sada potreban broj i kako ćete onda zaposliti i nove. **Radin, Furio (Nezavisni)** Odgovor gospođo ministrice. Poštovana zastupnice i poštovana kolegice. Ako pratite stanje o socijalnoj skrbi, onda možete vidjeti, da smo samo u roku od 2 g. od kada je ova Vlada preuzeli, a i mi ministarstvo smo 95 socijalnih radnika, zaposlili, to su kao dva velika centra, baš upravo u centrima za socijalnu skrb. A isto tako, da smo ozbiljno proradili, sa mijenjanjem uredbe i sa jednim sa jednim dobro ugovorenim kolektivnim ugovorom, na poboljšanju materijalnog stanja, naši zaposlenih u sustavu socijalne skrbi, a posebno, to ste sigurno pratili, socijalnih radnika u centru za socijalnu skrb i isto tako u planu zapošljavanja predviđamo i daljnje zapošljavanje. Za potrebe ovog zakona, procjena je da li u centrima ili ćemo u cilju nekih inspekcijskih službi,

Glavak, ispričavam se. Preskočio sam vas, moje isprike, izvolite. Hvala lijepo, oprošteno. Uvaženo gospođo ministrice sa suradnicom, ja kada sam iščitala zakon, i kada gledam sa odmakom o zadnjih izmjena i dopuna Zakona o udomiteljstvu i uz 2011. a kasnije onda iz 2012. g. prepoznaje fleksibilnost ovog zakona i rekla bi prilagodbu vremena u kojem živimo, a osobito s toga, što je naglasak zakona između ostaloga i na deinstitucionalizacija djece i odraslih koji su smješteni u ustanovama. Naročito kada govorimo o djeci, jasno nam je i znademo svi da je smještanje ili bi barem trebalo biti jasno, da je smještanje djeteta u ustanovu zadnja moguća opcija i u tom smislu smatram da će ovaj zakon omogućiti i motivirati povećanje broja udomiteljskih obitelji, tim više uvođenjem kategorija udomiteljstva kao zanimanja, dakle, kao profesija, ali jednako tako, ono što smatram izuzetno bitnim regionalna rasprostranjenost, pristupačnost udomiteljstva,

ovoga što ste i vi iz svoje replike dali do znanja, a to je da imamo obavezu regionalnu, ravnomjernu, dostupnost i socijalnih usluga, ali i socijalnih naknada, koje nam je zaista nije takva, radi upravo demografske slike RH. To je jedno, drugo, isto tako, ako kažemo da ćemo ipak udomiteljstvu dati naknade da to može biti zanimanje, onda je to isto oblik samozapošljavanja, pogotovo u onim dijelovima, u kojima je oskudna mogućnost traženja nekih novih ili kvalitetnijih oblika rada, kojima bi se naši građani mogli i htjeli baviti. I svakako deinstitucionalizacija, sprječavanje smještaja

poznate su komparativne prednosti u odnosu smještaja u domove ili kod udomitelja. Međutim, ono što mene zanima, hoće li ovo biti dovoljno i možemo li još razmišljati o nekom unaprijeđenu, da bismo došli do tzv. socijalnog poduzetništva, koje primjerice u nekim Skandinavskim zemljama puno bolje razvijeno. Kao ilustraciju navesti ću primjerice, neku bolju, tradiciju, udomiteljskih obitelji, primjerice, kod mene u Međimurju ili vrlo lošu, kao što kaže eto kolega kolega Babić kod njega. Zašto su i na taj način takve razlike i zašto ljudi ne prepoznaju mogućnost koja im se pruža i hoće li osim UNICEF-ove kampanje možda se razmisliti i na razini vlade ili ministarstva ili svi mi zajedno može i Sabor pomoći i zastupnici, da ljudima približimo ovaj vid i zapošljavanja, a naravno u krajnjem cilju, korisnika ovih usluga, da njima bude što lakše i što ugodnije. Hvala lijepo gospođa ministrice. i u Međimurju, očito je to ostalo do one tradicije iz 1900 g. kada se krenulo, gdje su ljudi imali ipak, zbog polja, zbog poljoprivrede, mogućnost za prehranjivanje i sebe, a i samih udomitelja. Jer nisu naknade uvijek bile tako izdašne, nisu ni sada, ali nije bilo možda niti u ovolikom iznosu koliko je i sada i s time se pretpostavljamo stvorila ta jedna tradicija. Ovaj zakon ima zadatak, da mobiliziramo i zainteresiramo i u drugim sredinama, s jedne strane i s druge strane da zaista omogućimo djeci, obiteljski život, što manje institucije. Hvala lijepo. Sada jedna obavijest zastupnicama i zastupnicima. Sutra u četvrtak 5. srpnja, nakon što raspravimo točke predviđene za raspravu, zbog velikog broja amandmana, pristupiti će se izjašnjavanju o amandmanima na konačni prijedlog zakona, o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova. Sada idemo Sada idemo najprije pitati da li, Poštovane zastupnici i zastupnice, jedna obavijest, sutra u četvrtak 5. 5. srpnja, nakon što raspravimo točke predviđene za raspravu, zbog velikog broja amandmana pristupiti će se izjašnjavanju amandmanima, o konačnom prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova. Idemo sada na odbore. Želi li netko od izvjestitelja odbora uzeti riječ? Ne. Dobro. Otvaram raspravu, prva se javila gospođa Ines Strenja Linić, ispred Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Izvolite gospođa …/Govornik se ne razumije./… Strenja Linić, pardon, skratio sam.

svog dugogodišnjeg iskustva kao udomitelj, kao urbani udomitelj, jer sam djevojčicu uzela kada je imala 5 g. danas je to djevojka koja kreće u 8 razred. Mislim da dobro poznajem ovo područje i htjela bi vam reći, par stvari za koje mislim da trebaju biti svakako u zakonu biti obuhvaćene. Dakle, udomiteljstvo djece je najprimjereniji alternativni oblik obiteljske skrbi za djecu, koja ne mogu živjeti u vlastitim obiteljima. Dakle pozdravljam pristupanje izradi ovog novog zakona i nastojanjima ministarstva da prijeko potrebnu unapređenje sustava skrbi o djeci na ovaj način uredi. Međutim, ukupno gledajući ovaj nacrt, mislim da treba ipak određene dorade i korekcije. Za početak smatram da je zakon trebalo podijeliti u 2 dijela. Ako se nismo odlučili za dva zakona, a to je potpuno odjeljenje stvari su udomiteljstvo djece i udomiteljstvo odraslih osoba. I to zbog toga jer su te usluge toliko različite u pogledu samog trajanja smještaja, jer su kod starijih osoba u pravilu to dugotrajni smještaj, praktički do smrti te osobe, za razliku od djece, a i kompetencije i posebne uvjeti kod udomitelja su različiti, ovisno o korisničkim skupinama, posebno kod specijaliziranih udomitelja. Isto tako smatramo da je trebalo prvo donijeti novi Zakon o socijalnoj skrbi, redefinirati, osuvremeniti socijalne usluge, rasteretiti centra za socijalnu skrb od upravih postupaka, trenutno znači 150 različitih postupaka se vodi u svakom centru, mogućih usluga koji zapravo oni obavljaju i omogućiti im da se bave stručnih poslova i vođenje slučaja, te potaknuti transformaciju ustanova u centre za pružanje socijalnih usluga u zajednici. Na taj način bi se stvorili sustavni preduvjeti, i za stručnu podršku u udomiteljstvu, nedostatak koji je prema našem iskustvu glavna prepreka širenje udomiteljstva, padu broja udomitelja i poboljšanju kvalitete skrbi za korisnike. Dakle i danas smo čuli i od zastupnice Glavak treba promocija. Ali, promociju ne mogu raditi udruge. Znači imamo forum za udomiteljstvo, imamo različite udruge, po cijeloj Hrvatskoj, same koje se na neki način snalaze i vrše edukaciju unutar svoje zajednice, to nije dovoljno. To mora biti sustavno i organizirano. Ne može se desiti da moja udruga, kojoj ja pripadam, Dam dom, iz Primorsko goranske županije, u kojoj je 36 udomitelja, većinom nas su na neki način urbani udomitelji, imaju i svoju vlasatu djecu dođimo na Krk s kojega ni jedno dijete nije udomljeno u nekoj obitelji u Krku i da prvi put dođe, netko iz centra za socijalnu skrb i sluša o udomiteljstvu što mi kao laici, pričamo na koji način treba udomljavati i koji je postupak. Netko tko dolazi iz centra, znači oni su ti koji trebaju biti zaduženi za edukacije ili netko kome će oni tu ovlast prenijeti, a to su agencije. Dakle, nadalje, ovim nacrtom se daju još jače ovlasti centrima za socijalnu skrb, koji su ionako preopterećeni i nemaju dovoljno kapaciteta da kvalitetno i pravodobno obavljaju sve javne ovlasti i druge stručne poslove, što je ujedno suprotno višekratnim najavama njihovim rasterećenja. Stoga bi trebalo razmotriti uvođenje specijaliziranih institucija za udomiteljstvo, barem na regionalnoj razini, koje bi obavljale kontinuiranu stručnu podršku udomiteljima i preuzeli određene ovlasti centara za socijalnu skrb koji izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva, njihovo obnavljanje, vode evidencije, registre, provode nadzor nad udomiteljskim obiteljima. I ne može se desiti da ja kao udomitelju, prvom tjednu što sam uzela djevojčicu od 5 godina ona uzme bicikl i slomi ruku i da ja tjedan dana pokušavam stupiti sa socijalnim radnikom koji je za mene zadužen, da kažem da je ona slomila ruku, da me oni pitaju šta ih o tome obavještavam. Znači moglo se desiti da je neko dijete i zlostavljano pa je slomilo ruku, ja sam smatrala da je moja dužnost da ih obavijestim jer ja nisam ni skrbnik tom djetetu, to je isto što treba promijeniti u novom zakonu, znači udomitelj nije skrbnik djetetu i to je nešto što zapravo mi vidimo da uopće udomiteljske obitelji nisu pod onakvim nadzorom pod kojim bi trebale biti. Dakle ne može se desiti da udomiteljsku obitelj jedanput godišnje posjeti socijalni radnik i psiholog uz prethodnu najavu, ne bi se smio najaviti bez da su bili u školi, u vrtiću da pitaju što je s tim djetetom, to bi bila njihova obaveza, dođu, obave, naprave zapisnik, to ide na sud i godinu dana se produžava to udomiteljstvo. Tu su najveći problemi oni koji zapravo ostaju skriveni. Naglasak bi trebao biti na stručnom nadzoru koji bi prevenirao kršenje i ugrozu prava smještenih korisnika i oprostite, ja prvenstveno govorim o djeci. Posebna priča su udomljavanje starijih osoba. Ja sam se bazirala, moje je izlaganje je na djeci. A i starije osobe i na osnovu izvješća pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, vidjet ćete, čak se smatra da to udomljavanje isto tako nije uopće dobar način zbrinjavanja jer te osobe budu udomljene, to zapravo postaju praktički obiteljski domovi u kojima te osobe ne mogu na neki način zadovoljiti sve ono što je potrebno niti imaju pravi kontakt sa okolinom niti im je omogućeno je omogućeno da na neki način budu i učestvuju u tom nekakvom životu u svojoj zajednici, oduzimaju im se mobiteli, ne mogu otići uvijek kad treba do liječnika itd., znači oni su jednostavno stavljeni u neku udomiteljsku obitelj bez ikakvog nadzora. Naravno, ja sam i na odboru propitivala da li je moguće da će se na neki način to promijeniti, jedino rješenje da se to promjeni, da se ta ovlast stručnog nadzora nad tim obiteljima spusti sa strane ministarstva na razinu županija. Tu govorim prvenstvo o obiteljskim centrima, udomiteljske obitelji, nisam sigurna isto tako da se posjete više odjedanput godišnje što je apsolutno premalo. Dobro, zakon je pred nama i možemo samo reći da je njegova intencija da se proširi krug udomitelja, dobra. I to kao što vidimo ipak će se provesti na način da im se osigura bolji pravni status nego što su do sada imali, to pozdravljamo, čime bi se uz tradicionalno udomiteljstvo uvođenjem udomiteljstva kao zanimanja, trebalo motivirati novih, mlađih i obrazovanijih udomitelja. Pri tome treba voditi računa da ovaj oblik udomiteljstva ne postane prepoznatljiv prvenstveno zbog ostvarivanja naknade za rad i prijave na obvezna osiguranja nego da to ujedno budu osobe koje imaju potrebna znanja, vještine i kompetencije. Dakle, mi znamo da je ipak malo manje udomitelja sa visokim obrazovanjem u odnosu na one sa srednjoškolskim obrazovanjem i mislim da tu ne bismo trebali gledati, ja ću to poslije reći u kom članku mislim da to treba izmijeniti, na obrazovanje nego na kompetencije te osobe jer mi ne možemo reći da jedna medicinska sestra ili jedan fizioterapeut ili netko tko je inače imao nekakve edukacije u tom jednom zdravstvenom smislu, imao nekakvu i psihološku pripremu i radio je za takvim osobama u svojoj okolini i da nije u stanju brinuti i profesionalizirat svoje udomiteljstvo ili brinut se kao specijalizirani udomitelj. Dakle, u okviru ocjene stanja smatram da je važno istaknuti slijedeće. Dakle, udomiteljstvo kao dugotrajni smještaj nije u skladu s dobrobiti i interesima djeteta naročito ako je o djetetu riječ, o djetetu mlađem od 7 g. Zašto? Zato što je nužno usporedno razvijanje i uvjeta ali i što brži povratak djeteta u biološku obitelj ili u posvojenje. Još jednom želim naglasiti apsolutno neprihvatljivu mogućnost da se djeca izdvajaju iz biološke obitelji zbog siromaštva ali isto tako i predugo predugo trajanje postupaka izdvajanja i oduzimanja roditeljske skrbi. Ne može se desiti da 10 g. se ne oduzme roditeljska skrb roditeljima koji su samo sporadično telefonom nazivali ili možda ne znam na koji način vidjeli to dijete vrlo, vrlo rijetko. Mi imamo u zakonu da to treba biti 3 mjeseca. Na mojoj tematskoj sjednici kad smo govorili o usvajanju djece, vrlo kvalitetna jedna tematska sjednica gdje je bilo ljudi koji svakodnevno s tim rade, jedna sutkinja je rekla da njoj telefonski poziv domu i interes za svoje dijete, nije dovoljan pokazatelj da ona brine o tom djetetu i da će ona bez problema tu donijeti odluku o oduzimanju roditeljske skrbi ali sudska praksa nije ujednačena. I onda imate iz godine u godinu ponavljanje situacije da dijete ostaje u domu, da dijete ne ide ni u udomiteljsku obitelj niti na usvajanje, godine prolaze, dijete stari, što ima više godina, teže će biti usvojivo, a zapravo taj roditelj nikad nije ni pomislio da ga ponovno uzme i integrira i stvori jednu klasičnu obitelj. Dakle, mislim da je neophodno ponovno istaknuti dugotrajnost sudskih postupaka odgađajući i permisivan pristup prema biološkim roditeljima koji dugotrajno i grubo zanemaruju ili zlostavljaju

u udomiteljskoj obitelji, u prevelikom broju slučajeva, nema osiguranu nikakvu perspektivu i životne uvjete za samostalan život nakon izlaska iz skrbi. Istovremeno prema biološkim roditeljima nisu pravodobno poduzete odgovarajuće mjere dakle lišavanja roditeljske skrbi pa dijete ne samo da se ne može vratiti u svoju biološku obitelj, već se može nastaviti zloupotrebljavanje djeteta u njegovoj odrasloj dobi od strane bioloških roditelja. Dakle imali smo slučajeva da nije oduzeta roditeljska skrb, dijete je bilo u udomiteljskoj obitelji i da onda to dijete sa svojom punoljetnošću dolazi u situaciju da je dužan za novac koji ga je njegov roditelj zadužio. Ja sam osobno imala takav primjer kolegica, koja je bila neko vrijeme čak i predsjednica udruga, koja je teško mukom uspjela dokazati da zapravo taj dečko koji sada ima 19 godina nije dužan nekih što ja znam 20, 30 tisuća eura u startu svog života kada je završio srednju školu. Jesu njegovi roditelji odnosno njegov otac napravio taj ogroman dug. Dakle, stoga predlažemo da se udomiteljstvo za djecu također definira kao privremeni smještaj čime će se pridonijeti dinamiziranju sustava i mjera za zaštitu prava i dobrobiti djece. Navedeno naravno zahtjeva harmoniziranje normativnog okvira vezanog uz alternativnu skrb za djecu. Dakle, koliko je djece smješteno u domove za odgoj djece i mladeži s problemima u ponašanju i koliko u ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, to danas nismo čuli i to su djeca koja mogu ići u udomiteljske obitelji. Koliko je djece od 0 do 7 godina smješteno u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske srbi, a koliko u domovima za djecu s teškoćama u razvoju, mene zanimaju ti podaci. Ja imam svoje podatke. U smislu međuresorne suradnje, značajno bi bilo uključiti i podatke o broju djece u pojedinim zdravstvenim ustanovama npr. Bolnica Gornja Bistra te bi se za pojedinu djecu prema procjeni potreba i teškoća također mogla osigurati skrb u udomiteljskoj obitelji umjesto trajne hospitalizacije odnosno institucionalizacije. Također iz prikaza podataka što smo zapravo vidjeli u preambuli ovoga zakona nije razvidno je li provedena analiza ukupnih potreba za uslugom udomiteljstva u pojedinim područjima županijama što bi također osiguralo osnovu za planiranje razvoja pojedine vrste udomiteljstva i projekcije potrebnih financijskih sredstava. Dakle, isto tako smatram da bi u zasebnom poglavlju trebalo detaljnije definirati postupke procjene selekcije i licenciranja udomitelja te praćenja kvalitete skrbi u udomiteljskim obiteljima kao i mehanizme inicijalne i kontinuirane edukacije i podrške udomiteljskim obiteljima. Osvrnut ću se samo na par članaka sada u ovom trenutku, pa ću poslije nastaviti u svojoj raspravi. Ali evo, što se tiče članka 3. dakle, kaže se da kao korisnika udomiteljstva smatram da treba dodati: „i mlađu osobu koja je bila na smještaju u domu za djecu kojoj bi se omogućio smještaj do kraja redovnog školovanja, a najduže do 26 godina kao što je na sličan način uređeno i člankom 24. stavkom 2. Zakona o socijalnoj skrbi.“ Dakle, ovakva odredba bi u cilju prevencije beskućništva mladih osoba o kojima je veći dio života skrbila država odnosno državne institucije spriječili to beskućništvo. Ne mali broj primjera je da u dakle, Ruže svetog Franje u Rijeci primaju samo muške osobe, da tamo završe dečki koji nakon što su izašli iz udomiteljskih obitelji nemaju kamo. Dobri su primjeri, govorim o svom području pa ćete me lakše razumjeti, svi to možete vidjeti u svojim gradovima, u Crikvenici je odlično riješeno. Gradonačelnik je tamo nekoliko stanova osigurao gdje mogu djeca iz Doma Selce koja su prošla kroz taj dom, pa su ostali u kontaktu sa svojim socijalnim radnicima, mogu biti smješteni nakon što budu punoljetni i izađu iz udomiteljskih obitelji. Ali je malo takvih gradova i mislim da to ne smije ovisiti samo o dobroj volji lokalnih čelnika. Dakle, poznato je da korisnicima domova za djecu dakle, sa 20 odnosno nakon navršene 21 godine života prestaje smještaj u domu za djecu ili u stambenoj zajednici i često budu prepušteni sami sebi te završe kao beskućnici. Stoga je i Pučka pravobraniteljica u Godišnjem izvješću Hrvatskom saboru pisala o ovom problemu i dala preporuke da se propiše mogućnost smještaja u organiziranom stanovanju mladima iz alternativne skrbi i nakon 21 godine. Sada imamo najčešće situaciju da direktno iz domova ta djeca odu u te stanove, ali ne i iz udomiteljskih obitelji.

koje sam prekinuo. Moja greška. Gospođa Ljubica Maksimčuk ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvažena ministrice sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. Ispred nas se nalazi Prijedlog zakona o udomiteljstvu čija je svrha osigurati skrb i potporu korisniku u poticajnoj i pozitivnom okruženju u skladu s njegovim individualnim planom promjene. Iako udomiteljstvo u Republici Hrvatskoj ima dugu tradiciju, još od 1902. godine, do sada nije bio riješen pravni status udomitelja, a domovi za nezbrinutu djecu puni su mališana koji čekaju toplinu obiteljskog doma. I dok se na posvojene čeka godina, broj udomiteljskih obitelji iz godine u godinu sve je manji. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno Nacionalnom programu reformi iz 2017. i Nacionalnom programu reformi iz 2018. godine obvezalo se izraditi Nacrt prijedloga zakona o udomiteljstvu. Prvo pitanje koje se postavlja, zašto se pristupilo izradi ovoga zakona? Razlog je taj što i dalje ne postoji dovoljan broj udomiteljskih obitelji i njihova neravnomjerna rasprostranjenost na području Republike Hrvatske. Na nekim područjima udomiteljskih obitelji uopće nema ili je njihov broj zanemariv, dok je s druge strane na nekim područjima kao što su Zagrebačka županija, Varaždinska i Međimurska broj udomiteljskih obitelji bitno je veći od potrebe djece s tog područja zbog čega se tamo smještaju djeca iz drugih krajeva države što dovodi ne samo do teže prilagodbe, nego se otežava i onemogućava održavanje veze s biološkim obiteljima i rođacima jer roditeljima udomljene djece najčešće nije oduzeta roditeljska skrb. Nužno je unaprijediti udomiteljstvo na području cijele države. Također problem je i dobna skupina posvojitelja kao i stupanj obrazovanja. Naime više od pola evidentiranih udomitelja stariji su od 55 godina, a gotovo 30% udomitelja ima završeno osnovnoškolsko obrazovanje ili nema osnovnu školu. Obitelji mlađe životne dobi i višeg stupnja obrazovanja kao potencijalni udomitelji u stalnom su opadanju. A zašto status udomitelja nije privlačan, motivirajući za nove mlađe i obrazovanije udomitelje, razloga je više. Unatoč tome da u svojim domovima skrbe o osobama u potrebi dugi niz godina udomitelji nemaju riješeno mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Nemaju pravo za vrijeme nezaposlenosti kao zaposlena osoba prema posebnim propisima. Zatim, nemaju riješeno osiguranje kao drugi pružatelji socijalnih usluga smještaja niti odgovarajuću naknadu za rad. Prema statističkim izvješćima u 2016. godini u udomiteljskim obiteljima za djecu i mladež smješteno je 2.342 korisnika, a u udomiteljskim obiteljima za odrasle i starije osobe smješteno je 4.459 korisnika. Istovremeno u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi smješteno je 864 djece. Evidentirano je 3.049 udomiteljskih obitelji za djecu i mladež od kojih 505 udomiteljskih obitelji ima status srodničkih udomitelja i 1.557 udomiteljskih obitelji za odrasle i starije osobe od kojih 220 ima status srodničkog udomitelja. Donošenjem novog zakona o udomiteljstvu osigurat će se deinstitucionalizacija djece i odraslih koji su na smještaju u ustanovama te poboljšanje kvalitete usluge skrbi u udomiteljskim obiteljima neovisno o skupini korisnika. Novim zakonom otvara se nova mogućnost obavljanja udomiteljstva kao zanimanja nezaposlenim udomiteljima te se osigurava specijalizirano udomiteljstvo kao zanimanje u svrhu zbrinjavanja djece s najtežim teškoćama i potrebom za najvećim stupnjem podrške korisnika ove usluge uz odgovarajuću naknadu za rad udomitelja. Obavljanje tradicionalnog i srodničkog udomiteljstva i dalje bi postojalo, a povećale bi se i naknade za rad i uložen trud o skrbi o korisnicima svih udomiteljima, te bi se za one koje udomiteljstvo obavljaju kao zanimanje plaćala naknada i doprinosi obveznog osiguranja. Dakle, donošenjem ovog zakona osigurat će se prevencija institucionalizacije djece i odraslih osoba, zatim, deinstitucionalizacija djece o odraslih koji su smješteni u ustanovama, poboljšanje kvalitete usluge skrbi udomiteljskim obiteljima neovisno o skupini korisnika. Povećat će se broj udomiteljskih obitelji, doći će do regionalne ravnomjernosti po pitanju pristupačnosti udomiteljstva. Udomiteljstvo će se uspostaviti kao zanimanje za nezaposlene udomitelje, doći će do jačanja kapaciteta i osiguranje boljih uvjeta za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva za djecu. Povećanje naknade za rad udomitelja i plaćanje obveznog osiguranja udomiteljima koji udomiteljstvo obavljaju kao zanimanje po posebnom propisu. Udomitelj će se obvezati na veći stupanj edukacije, udomiteljima će se pružiti i osigurati veći stupanj podrške u koji će biti uključeni centri za socijalnu skrb, domovi socijalne skrbi, centri za pružanje usluga u zajednici, udruge, vjerske zajednice i druge pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu stručne pomoći obitelji. Kako bi se sve ovo omogućilo i kako bi se ostvarilo udomljavanje većeg broja korisnika u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana su uvećana financijska sredstva u odnosu na prethodno razdoblje i to za 2 milijuna kuna. Kao naknada za uslugu smještaja udomitelja u 2018. godini osigurana su sredstva u iznosu od 183 milijuna kuna, a isti iznos osiguran je u 2019. i 2020. godini. Provedbom ovog zakona omogućit će se da 300 do 400 nezaposlenih udomitelja koji će udomiteljstvo obavljati kao zanimanje imaju osiguranu, uvećanu naknadu za rad u iznosu od 2.500 kuna i plaćene obvezne doprinose. Isti iznos naknade osigurat će se za tradicionalne udomitelje kada udomljavanju troje djece ili četiri odrasle osobe. Povećanje naknade povećat će se razmjerno broju udomljenih korisnika, a za obavljanje specijaliziranog udomiteljstva kao zanimanje planirano je uključivanje manjeg broja pružatelja usluga za najtežu korisničku skupinu djece kojima će se osigurati uvećana naknada za rad u iznosu od 5 do 6 i Za naknadu za rad udomitelja u 2018. godinu osigurana su sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od gotovo 46 milijuna kuna. Isti iznos osiguran je i za 2019. i 2020. godinu što je povećanje za gotovo 13 i pol milijuna kuna u odnosu na prethodno razdoblje. Iako ljubav i briga prema djeci nemaju cijenu, reguliranjem prava udomitelji bi također dobili sigurnost koju zaslužuju. Sadašnje udomiteljstvo u Hrvatskoj tradicionalno, udomitelji primaju naknadu za troškove djece od 1.800 kuna za dijete predškolske dobi, a od 2011. godine i naknadu u iznosu od 400 do 700 kuna za sebe, ali ne primaju plaću niti im se plaćaju doprinosi. Mnogi stoga kad napune 65 godina i prestaju biti udomitelji, nemaju nikakve prihode. Tako npr. imate ženu koja je odgojila 40-tero djece, a na kraju je živjela od socijalne pomoći. Ili imate primjer jedne gospođe udomiteljice koja je petero biološke djece udomila već, i uz petero biološke djece bila je udomiteljica deset godina, trenutno se brine sa suprugom o troje djece i kao nezaposlena osoba ovakva profesionalizacija bi joj puno značila jer bi stekla prava iz radnoga odnosa. Ovakav primjer je samo jedan od brojnih koji je potrebno regulirati. Nije dobro da djeca dugoročno ostaju u domovina jer kvalitetna obiteljska skrb za dječji razvoj je nezamjenjiva. Sigurna sam da ta promjena može povećati interes za obavljanje udomiteljstva i da će se na ovakav način postići niz pozitivnih učinaka koji će se isto tako odraziti na cijelu sliku po pitanju udomiteljstva. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovaj Prijedlog zakona uz nekoliko zapažanja o kojima bi smo trebali razmisliti do drugog čitanja, a radi se o članku 6. stavku 1., znači, da bi se dodatno trebalo razmisliti da dobna granica između udomitelja, udomljenog djeteta bude manja od 18 godina kada su u pitanju srodničke obitelji, odnosno srodnički udomitelji. Jer na ovakav način nikada brat ne bi mogao udomiti sestru ili sestra brata ako je između njih razlika manja od 18 godina. Isto tako u članku 32. stavku 2. prestanak udomiteljstva znači smrću udomitelja nakon, tu bi trebalo biti po sili zakona ako je samo smrću udomitelja rješenje se nema kome u obvezama znači centara članak 37. i 38. kontrola o kojoj su već prethodnici govorili na … radi jedan tim koji se se bavi kontrolom tih udomiteljskih obitelji, ali on ne radi samo kontrolu. On u centrima radi i sve druge poslove, pa evo tu je znači i na ministrici, ali i na nama da u proračunu pokušamo osigurati više novaca kako bi se u centrima mogli zaposliti timovi koji bi isključivo radili na kontroli udomiteljskih obitelji. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Sada je na redu gospođa Dragana Jeckov ispred Kluba zastupnika SDSS-a.

dame i gospodo saborske zastupnice i zastupnici. Dakle, pred nama je Prijedlog zakona o udomiteljstvu za kojeg smatram da je trebao da se nađe prije jedno 10 godina ako ne i više, upravo zbog toga što je udomiteljstvo oblik brige izvan vlastite obitelji kojom se korisniku u ovom slučaju dakle djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji. Udomiteljstvo je prepoznato kao najkvalitetniji oblik skrbi skrbi kao prirodni i humaniji u odnosu na smještaj u ustanovu. Udomiteljstvo se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika. Udomiteljska obitelj korisnika prihvaća kao svojeg člana. Korisnik dobiva osjećaj pripadnosti te se stoga u novije vrijeme teži smještanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji. Udomiteljstvo je dakle jedna plemenita odluka i to treba jasno istaći, ali i iznimno odgovorna koja mijenja i dotiče mnoge živote. Zato je jako važno takvu odluku donijeti vrlo promišljeno imajući na umu sve ono što udomiteljstvo zapravo donosi. Prilika je osvrnuti se na Izvještaj Pravobraniteljice za djecu koja također kontinuirano ukazuje na iznimnu važnost odrastanja djeteta u obiteljskom okruženju pozivajući se pri tome na brojne međunarodne i domaće dokumente. Pa tako ratifikacijom Konvencije o pravima djeteta, država je preuzela obavezu da osigura da se dijete ne odvaja od svojih roditelja protiv njihove volje, osim ako je to odvajanje prijeko potrebno u najboljem interesu djeteta, a tada je potrebno djetetu osigurati zamjensku skrb. Također, slažem se sa gospođom Strenja-Linić jer smatram da siromaštvo nikako ne bi trebalo biti taj element zbog čega će se zbog čega će se izdvajati dijete iz obitelji. Prema UNICEF-oj publikaciji udomiteljstvo djece u Hrvatskoj, udomiteljstvom se bave najčešće žene u dobi od 51, 52 godine, srednjoškolskog su obrazovanja i najčešće sa udomiteljstvom prema nekim statistikama započinje se u 42 godini života, a najčešći motiv je želja da se nekome pomogne. Prema podacima ministarstva, u Hrvatskoj je prošle godine evidentirano 3 hiljade 49 udomiteljskih obitelji i to hiljadu 492 udomiteljske obitelji za djecu i mladež od kojih 505 udomiteljskih obitelji ima status srodničkog udomitelja i hiljadu 557 udomiteljskih obitelji za odrasle i starije osobe od kojih 220 ima status srodničkog udomitelja. Prema broju udomiteljskih obitelji prednjači Grad Zagreb, a nakon toga najveći broj udomiteljskih obitelji za djecu je u Osječko-baranjskoj županiji. Najmanji broj udomitelja za djecu je u Ličko-senjskoj, Krapinsko-zagorskoj, Dubrovačko-neretvanskoj. Ovo se ne govori zato da bi se neki kvalifikovali kao nedovoljno dobri udomitelji, već naprosto da treba poraditi na tome da se udomiteljstvo na određeni način propagira i kao takvo dakle da postoji jedna ravnomjernija raspoređenost po Republici Hrvatskoj. U Republici Hrvatskoj godišnje oko dakle više od 3 hiljade djece ne živi sa svojim biološkim obiteljima i centri za socijalnu skrb izdvajaju djecu iz primarnog obiteljskog okruženja iz razloga najčešće zlostavljanja, zanemarivanja, napuštanja ili drugih rizičnih razloga te ih smještaju u udomiteljske obitelji, domove za djecu ili SOS dječja sela. Djeca ostaju tako smještena mjesec, dva, godinu, tri, pet ili 18 odnosno do navršene 18-te godine života. U nekim sredinama ima više mjesta nego li korisnika, a u drugima gotovo da nema udomitelja, a staračkih domaćinstava o kojima nema tko da brine je zapravo najviše, ali to je dakle posebna tema. I karakterističan je primjer recimo da broj udomitelja opada u manjim sredinama i kako kaže jedan od starijih udomitelja sve nas je više u dobi blizu 65 godina, nakon čega se više ne možemo baviti udomiteljstvom djece, a mladih ni nema. Očigledno je da postoji potreba da se u većoj mjeri promovira udomiteljstvo te da se promijeni način financiranja jer su naknade do sada bile vrlo niske i iznosile su od hiljadu 800 do 2 hiljade kuna za boravak djece u ustanovama, za a u ustanovama taj mjesečni trošak je znao sezati od 8 do 15 hiljada kuna. Pa sada kada se napravi taj omjer, jasno je da je udomiteljstvo zapravo itekako ekonomičnije. Nadalje, zbog činjenice da postoji značajan manjak udomitelja odnosno jasna je potreba za povećanjem broja udomitelja, smatram da treba znatno proširiti krug osoba koje mogu imati status udomitelja. Napominjem da je u zakonu propušteno navesti da i životni partneri mogu biti udomitelji jer je Zakon o životnom partnerstvu lex specialis u odnosu na zakone koji se odnose na obiteljsko-pravne odnose i zato i njih treba odrediti kao udomitelje. Pučka pravobraniteljica je također ukazivala na probleme udomiteljske skrbi o djeci s teškoćama u razvoju s obzirom na nepostojanje udomiteljskih obitelji za djecu s teškoćama Također, radi povratka djece govoreno je i o činjenici da je tražena pomoć radi povratka djece u obitelji, bake i djedovi radi reguliranja osobnih odnosa sa unucima te udomitelji koji više nisu mogućnosti skrbiti o djeci s obzirom na specifične potrebe djece. Također, u svojem izvještaju pravobraniteljica za djecu bavila se pitanjem i promjene udomiteljske obitelji radi narušavanja, u slučajevima narušavanja odnosa sa udomiteljima. Uvođenje profesionalnog udomiteljstva odnosno obavljanje udomiteljstva kao zanimanja uz plaću i prava iz radnog odnosa smatramo motivirajućim za mlade osobe. Posebno smatramo motivirajuće kad je u pitanju udomljavanje djece sa problemima u ponašanjima, djece žrtava obiteljskog nasilja i djece sa visokom rizikom od izdvajanja iz biološke obitelji kojima treba privremeni smještaj te da će to biti te da će to biti profesionalci koji će za svoj posao primati plaću i imati sva prava iz radnog odnosa ali kao što je to ovdje istaknuto, to nikako ne bi smio da bude jedini osnov zbog čega netko zbog čega netko želi biti udomitelj jer bi to dakle onda imalo samo pogrešnu konotaciju. Odluka da se uvede profesionalno udomiteljstvo kao oblik skrbi, nastojanje da se oživi i potakne udomiteljstvo jer podaci pokazuju da je zbog procesa deinstitucionalizacije domova, u domovima zapravo sve manje djece. Istodobno, ne raste broj udomitelja čime se stvaraju dugotrajne liste čekanja u domovima za djecu i javlja se sve veći pronalaženja smještaja za djecu kojoj je u biološkoj obitelji ugrožen život odnosno ili ili zdravlje. Sve su to razlozi zbog čega udomiteljstvo treba da postane nešto gotovo uobičajeno. Ujedno zadržavanje i obavljanje tradicionalnog i srodničkog modela udomiteljstva uz povećanu naknadu za rad i uloženi trud, također pozdravljamo. Nova zakonska rješenja trebala bi omogućiti povećanje broja udomiteljskih obitelji, poboljšati kvalitetu usluge skrbi uvodom u udomiteljskim obiteljima. Zato ovaj novi zakonski okvir i pravno uređenje ovog područja smatramo vrlo dobrodošlim. Ipak, predlažemo da se isto tako u prekršajnim odredbama jasno definiraju i odrede sankcije i za centre za socijalnu skrb koji se ne pridržavaju zakona jer postoje i kod njih mogućnosti za zloupotrebu ovlasti i položaja te eventualne manipulacije. Također smatram da posebnu pažnju treba obratiti na kontrolu cjelokupnog procesa udomljavanja odnosno osigurati veći nadzor koji će se garantirati odgovarajuća razina kvaliteta udomitelja. I to je naravno također tema koja je obrađena u izvještaju pučke pravobraniteljice te je spomenuo dakle i da se veoma često obraćaju udomitelji koji su se tužili na izostanak stručne podrške, na neredovite obilaske i to su sve činjenice koje bi u ovom zakonu trebali na poseban način obraditi i potruditi se da ih kao takve i eliminiramo. U svakom slučaju uz evo naše sugestije, pozdravljamo donošenje ovog zakona. Hvala. Hvala i vama. Sada će govoriti ispred Klub zastupnika SDP-a jedna zastupnica i jedan zastupnik. Zastupnica je gospođa Alfirev a onda će se u drugom djelu nadovezati i nastaviti gospodin Bauk.

ministarstva da putem ovog zakona na bolji način riješi radno-pravni i materijalni status udomitelja. I time je zaista činjenica da to da to donosi neke dobre stvari, recimo dobro to je što želi bolje regulirati ovo područje koje je izuzetno osjetljivo, koje je još uvijek sa puno problema, koje nije dovoljno zastupljeno i to je dobra namjera. Dobro je što se pored tradicionalnog udomiteljstva uvodi i udomiteljstvo kao zanimanje. I to je nastalo kao reakcija n realnu situaciju, na realnu potrebu i zaista bilo bi bolje da je to možda riješeno i daleko prije, možda bismo već imali i neku bolju situaciju. Dobro je što se uvodi i specijalizirano udomiteljstvo kao zanimanje. Nadajući se da će doći do povećanog interesa za upravo ovo što se želi a to je da to postane zanimanje i da će biti ljudi koji će htjeti to obavljati. Međutim analizirajući sam prijedlog zakona, nameće se zaključak kako nije učinjeno dovoljno da se na kvalitetan način uredi ovo samo područje. Mislimo da je zapravo vrlo, vrlo rizično pretpostaviti samo ovaj oblik motivacije. Dakle, samo taj oblik motivacije to je novčani i radnopravni odnos u vidu poboljšanja jednog i drugog za bavljenje udomiteljstvom. Jer moramo priznati udmoiteljstvo ne traje 8 sati, ne traje 6 sati ono traje 24 sata, ono traje 365 dana u godini. Da predstavljate nam zakon međutim, nešto nije učinjeno, a to ste nam obećavali. Nije riješen temeljni zakon, a to je Zakon o socijalnoj skrbi. Očekivali smo, to ste najavljivali da ćete izići s novim zakonom o socijalnoj skrbi i to da će biti to učinjeno nakon jedne dobre analize cjelokupnih socijalnih usluga, analize mreže socijalnih usluga, potreba korisnika. Međutim, koliko vidimo to nije učinjeno. To nije učinjeno ni u ovoj ocjeni stanja, a nije ni učinjeno to je jednostavno činjenica. Zato zapravo moramo postaviti pitanje. Na temelju kojih pokazatelja ste došli do Prijedloga ovog zakona? Koji su to pokazatelji? Na temelju kojih anketa imate vjerovanje da će doći do većeg broja udomitelja ako se reguliraju materijalni i radni statusi? Na temelju kojih pokazatelja ste došli do podataka da će osobe s visokom stručnom spremom odlučiti se za specijalizirano udomiteljstvo? Jel to napravljeno na terenu? Ima li tih pokazatelja? Ne znam. Gdje želite da se razvije udomiteljstvo? To je ključno pitanje. Govorite o tome da će doći ovime do regionalne ravnomjernosti. Kako? Koji su to pokazatelji? Jel imate, jel to netko rekao? Ne znam. Evo u Dalmaciji u cijelom primorju teško, do sada nije od kada udomiteljstva jest u Hrvatskoj, u Dalmaciji ga nema, slabo je zastupljeno iz više razloga vjerojatno. Da je drugačije, mislim da je nešto drugačije vjerojatno bi bilo drugačije. Hoće li se uređenjem materijalnih i radnopravnih statusa dogoditi nekakvo čudo? Hoćemo li sad imati povećan broj? A nisam sigurna, osim ako se možda ne naprave neki jači iskoraci u vidu u vidu jače promocije, jačih dodatnih motivacija, dodatnih napori da se ulože upravo da bi se udomiteljstvo promoviralo. Koliko je meni poznato u Dalmaciji mi zapravo imamo vrlo često situaciju da obitelji koje imaju recimo višak stambenog prostora zapravo to koriste u svrhu turizma. I to je realna činjenica, to je istina. čini da ni poslije dvije godine, poslije godine i pol koliko ste na vlasti niste učinili dovoljno. Činjenica je da zaista nemate potpunu analizu. A bez analize teško da ponuđena rješenja mogu biti dobra i osiguravati kvalitetu. Čini mi se da opet dovodite nam, donosite nam jedno parcijalno rješenje i bojim se loših posljedica koja mogu rezultirati ako se ne povede računa o mogućim kritičnim situacijama. Mislimo da ovakav zakon o udomiteljstvu zaista u tom smislu neće ispuniti svrhu kao što ste rekli, a rekli ste da bi ovim zakonom prevenirali institucionalizaciju, deinstitucionalizirali korisnike ustanova socijalne skrbi, povećali broj udomiteljskih obitelji i što je najvažnije poboljšali kvalitetu usluge skrbi udomiteljskim obiteljima. Da, ponovit ću, zaista je trebalo donijeti novi zakon o socijalnoj skrbi, redefinirati i osuvremeniti socijalne usluge ne samo udomiteljstva nego i sve druge usluge, rasteretiti centre za socijalnu skrb od upravnih postupaka. A to smo već i ranije dogovorili, to niste učinili. Omogućiti im da se bave stručnim poslovima, vođenjem slučaja i na taj način zapravo i potaknuti transformaciju ustanova u centre za pružanje socijalnih usluga u zajednici. To niste učinili. Tako da, tako bi smo zapravo na taj način imali ustavne preduvjete za stručnu podršku u udomiteljstvu. Na ovaj način bojim se teško. Koji su problemi u širenju udomiteljstva i koji je razlog pada broja udomitelja? To je pitanje na koje treba odgovoriti. Što je s trajanjem udomiteljstva? Želimo li tu kao trajan smještaj ili ono što je zaista kao primarna osobina udomiteljstva da to bude kratkotrajno, privremeno? Mi ne želimo da udomiteljstvo bude do punoljetnosti osobe. Ili ovim zakonom zapravo to želimo? Želimo li da udomiteljstvo traje stalno? Koji su razlozi da udomiteljstvo da zaista traje do njihove punoljetnosti? Mi imamo i hvaljenje udomitelja da zaista se iz udomiteljske obitelji obitelji djevojke, momci ožene. Jel je to smisao? To su dakle, načelne i temeljne primjedbe koje govore zbog čega baš ne možemo dati zeleno svjetlo ovom zakonu. Što još nije dobro? Zakon je prilično nedorečen, dosta je površan. To se vidi iz brojnih primjedbi i komentara na koje je ministarstvo dalo odgovor, da će se uvažiti prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona. Tu je 24 općih komentara, 267 komentara na članke, od kojih je 30 prihvaćeno, 28 djelomično, za 40 ste rekli da ćete uzeti u obzir prilikom izrade konačnog zakona. To govori s jedne strane da je dobro i da ste spremni prihvatiti primjedbe koje idu popravljanju zakona. Stoga se ja nadam da ćete uvažiti i brojne primjedbe koje će proizići iz ove rasprave, ali to vam isto tako govori da ovaj zakon nije dovoljno dobro pripremljen. Jer struka s različitih pozicija upozorava na brojne nelogičnosti i moguće loše posljedice u provedbi zakona. Što nam je još u zakonu? Ocjeni evo stanja, npr. koristite izraze koji nisu dobri, nije dobro govoriti npr. najteže kategorije. I nadam se da će se to promijeniti u pripremi konačnog prijedloga jer danas zaista koristimo se drugačijom terminologijom, a ne na ovaj način. Isto tako nadamo se da ćete uvažiti našu primjedbu kako je potrebno da cijeli zakon bude iz pozicije korisnika i pružanje kvalitetne skrbi za osobu koja je u udomiteljstvu. Ovaj zakon je usmjeren zapravo na udomitelja. želimo zapravo podizanje kvalitete udomiteljstva i njegovu dostupnost iz perspektive korisnika i to mora biti primarno. Sada potrebno je u ovom dijelu ću još govoriti prije nego kolega Bauk kaže kaže svoje, potrebna sredstva. Tu sam nešto već na početku u replici rekla, povećanje broja korisnika je zapravo u neskladu sa ne povećavanjem broj stručnjaka i to je činjenica. Mene zanima zaista činjenica jeste li, a koliko vidim, niste predvidjeli u proračunu koliko će novih stručnjaka centara za socijalnu skrb biti zaposleno. A ako želimo sve provesti ovo što ste sada naveli, zanima me gdje je to, jeste li to predvidjeli. Bojim se da s obzirom na sadašnju situaciju bez obzira na brojke koje ste rekli to nije dovoljno i da će doći do iznimno velikog opterećenja samog sustava, jer već sada centri su preopterećeni i tu negdje ni zakon dakle ovaj neće moći provoditi jer teško. Ne vidim zaista u proračunu ne vidim kako to izgleda to novo zapošljavanje. Napisano je nešto, međutim, bojimo se da će se zapravo dogoditi sljedeće, a to je ono što se i trenutno događa da od ravnatelja tražite da naprave reorganizaciju i da zapravo ih prepustite da se snalaze na terenu kako znaju i umiju. Ovaj zakon zaista donosi veći broj poslova i odgovornosti postojećih stručnjaka na samom terenu. I što bi mogli u konačnici reći da ne da će doći do poboljšanja kvalitete, nego da će doći do snižavanja i smanjenja kvalitete. U samom, uvjetima dakle odnosno u vrstama udomiteljstva, nastavit ću kasnije i u pojedinačnom to je ono što nedostaje. Vi ste se ovdje zaista i kroz to se vidi vaša usmjerenost prema pružatelju usluge, a to je udomitelj, a ne prema korisnicima, vi ste na taj način definirali i vrste udomiteljstva. I što se to dogodilo? Kako se dogodilo da u Prijedlogu zakona vrste udomiteljstva budu definirane preko statusa izvršitelja, a ne preko potreba korisnika? I to je ono što se provlači cijelim zakonom, a to je ono što nije dobro jer i sve konvencije, svi zakoni, sve naše strategije zapravo govore o tome da je primarna, primarna nam je dobrobit korisnika. To je ono ključno kada stvaramo neki zakon. Evo, tu ću stati. Kolega Bauk. Govorili smo dvije minute. Dakle, ono što želim reći u ime Kluba jer to da smatramo da u Zakonu o udomiteljstvu ne bi trebalo ostaviti niti milimetar ili još ovu manju mjernu jedinicu prostora da osobe koje su u životnom partnerstvu budu diskriminirane po pitanju mogućnosti udomiteljstva. I zbog toga tražimo od Vlade Republike Hrvatske, a nadam se da će ministrica i u izlaganju nakon klubova se i očitovati o tome, kako ćete u drugom čitanju predvidjeti status osoba koje su u životnom partnerstvu, hoće li one kao pojedinci ili kao parovi biti diskriminirani kada se radi o mogućnosti udomiteljstva. To nije dakle posvajanje. To je nešto što je drugi institut od ovoga, ali što se tiče udomiteljstva s obzirom da imamo informacije da određeni parovi već pokušavaju i da su zapeli već kod centara za socijalnu skrb ostvariti pravo na udomiteljstvo, želio bih očitovanje ministrice i od Vlade, pa i od nekih stranaka parlamentarne većine kako će se postaviti prema tom pitanju u Konačnom prijedlogu zakona. Dakle, još jednom ni milimetra mogućnosti diskriminacije osoba koje žive u životnom partnerstvu po pitanju udomiteljstva u Konačnom prijedlogu zakona. U suprotnom taj zakon i takav zakon nećemo moći podržati. Hvala. Hvala i vama. I sada prelazimo na Klub zastupnika Glasa i HSU-a. Kolega Goran Beus Richembergh. **Beus Richembergh, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođo ministrice. U ime Kluba Glasa i HSU-a želim odmah na početku izraziti zadovoljstvo što se ministarstvo poduhvatilo ovoga posla nakon gotovo 3 godine najava i čekanja. Želim podsjetiti da je donošenje novoga Zakona o udomiteljstvu bilo u programu reformi Vlade Republike Hrvatske još 2016. godine. Ta je namjera donošenja u planove prenešena i 2017. i 2018. cijeli sektor oni koji skrbe o djeci, oni koji okupljaju udomitelje, očekuju ovaj zakon već nekoliko godina i sada je prilika s obzirom da razgovaramo o nacrtu odnosno o varijanti u prvom čitanju da razmijenimo razmišljanja i dođemo do najbolje moguće varijante koja će doći u drugo čitanje. U tome smislu želimo biti konstruktivni, želimo doprinijeti poboljšanju rješenja. Jedna od osnovnih stvari koja moja voditi Vladu i ministarstvo prije svega je jedna trajna briga o deinstitucionalizaciji kada je riječ o skrbi o djeci. I dozvolite da o ovom zakonu, ovom Prijedlogu govorim prije svega iz rakursa brige o djeci, a ovog časa ne o starijim osobama. Dakle, ključna stvar je učiniti sve da se deinstitucionalizacijom omogući viša razina, kvalitetna razina skrbi o djeci. Prije svega kroz osnaživanje obitelji da djeca mogu ostati u njima, da se ne događaju ili da se što manje događaju situacije u kojima djeca moraju otići iz obitelji. Tu se pridružujem onim kolegama koji su već apostrofirali da bi kriteriji siromaštva bio apsolutno nedopustiv jer ako je i prema ovome Prijedlogu zakona moguće pronaći izdvojiti 5 do 6 tisuća kuna uz doprinose za mirovinsko i zdravstveno osobama koji su udomitelji onda ne vidimo nikakvoga razloga da takav isti iznos nije moguće osigurati i obiteljima iz koje se djece izdvajaju po načelu siromaštva. Jer u protivnome skrb o takvom djetetu košta daleko, daleko više, a o psihofizičkom, emotivnom i svakom drugom razvoju tog djeteta da ne govorimo. To su onda trajne posljedice. Nadalje, vidimo iznimno važnim da država ozbiljno skrbi o tome kakva je situacija u onim obiteljima u kojima nije moguće zadržati dijete iz čitavoga niza razloga koji su navedeni kao zakonske pretpostavke za oduzimanje skrbništva. U koliko se utvrdi trajna nesposobnost obitelji, odnosno roditelja, tu skrbništvo treba uzeti što je moguće prije kako bi se pravo skrbništva moglo prenijeti na osobe koje su u stanju preuzeti brigu o djetetu. A ne da se dovedemo u situaciju o kojoj je govorila kolegica Strenja Linić, da dijete kasnije u životu mora preuzimati obveze bioloških roditelja koji nisu htjeli, nisu željeli niti su zbog nekih objektivnih okolnosti mogli skrbiti o vlastitom djetetu nego su ga odbacili, a onda u nekoj dobi u 20-tim i 30-tim godinama moraju preuzimati ne znam dugove roditelja ili tražiti od njih doživotnu skrb. A svi oni koji su sudjelovali u odgajanju djeteta uključujući u ovom konkretnom slučaju udomitelje, ne mogu se onda kvalitetno brinuti jer je dijete razapeto naprosto između svojih bioloških roditelja koje praktički i ne poznaje i nove sredine u kojoj odrasta. I treća stvar je udomiteljstvo. Četvrta je naravno posvajanje kao trajno, kvalitetno rješenje skrbi o djeci koja ostaju bez svoje obitelji. U tome smislu Vlada mora voditi računa o cjelovitoj politici, o cjelovitim rješenjima. Kad je riječ o ukupnome korpusu brige o djeci i to jest onda jedan smisleni, kvalitetan i odgovoran pristup kojega možemo nazvati čak i demografskom obnovom. Ono što nas brine je da unatoč tome što se tri godine najavljuje ovaj zakon, on je donesen, praktički, odnosno pripremljen u ekspresnom roku. Čak ni članovi proširenog stručnog povjerenstva koji nisu mogli se odazvati u prvoj fazi izrade nisu mogli na koncu dobiti na uvid tekst ovoga prijedloga u koliko se nisu došli fizički u ministarstvo nije im se dalo da ga vide. Zakon je odnosno, Prijedlog podsjetit ću je izazvao u javnoj raspravi preko dvije stotine komentara. Dobar dio tih komentara, prijedloga nije uopće usvojen. Javna rasprava je završila 15. 6. već 19. je objavljeno izviješće, a 21. 6. je već bio tekst na Vladi. Ono što nas po malo brine jest paradigma ovoga zakona. On prije svega u fokus uzima udomitelje, a ne djecu. Ne polazi dakle, od točke koja mora odgovoriti na pitanje što je najbolje za dijete, nego kako poboljšati uvjete rada udomitelja? To nije nevažno pitanje naravno, ali ono ne može biti primarno nego naprosto nakon što riješimo ovo prvo. Udomiteljstvo već samim tim što predstavlja skrb do navršene 21 godine je privremenog karaktera i ono mora biti zakonom definirano kao privremeni institut. Ne se ne smije tretirati kao trajno rješenje. Jer na taj način onemogućuje kvalitetnija rješenja, povratak u biološku obitelj ili posvajanje. dakle, stvar koju treba do drugoga čitanja popraviti jednom kvalitetnom formulacijom. Svrha zakona kako navodite ovdje u ovome Prijedlogu u prvi plan stavlja prevenciju institucionalizacije i deinstitucionalizaciju. Mi bi smo bili sretni kad bi iz predloženih rješenja u ovom zakonu to stvarno bilo vidljivo. Ali mi to ne vidimo. Dakle, kao što znadete na tvrdnju Ministarstva o pripremi i predlaganju ovoga zakona da će se povećati sigurno broj udomiteljskih obitelji, osobito tamo gdje udomiteljstvo nije rašireno, prva je reagirala Udruga udomitelja Splitsko-dalmatinske županije jedne od najslabijih koja je rekla da ne vidi iz ovog zakona kako bi se to moglo dogoditi. Očito je da postoji čitav niz mjera, ako hoćete aktivnosti koje treba razviti da bi udomiteljstvo bilo prepoznato kao nešto na što se ljudi odlučuju. Ja garantiram da 98% pučanstva u Republici Hrvatskoj ne zna uopće ništa o udomiteljstvu, možda jesu nešto čuli, a o tome ne znaju ništa. Evo vam odmah prijedloga. Neka Ministarstvo provede jednu promotivnu kampanju, neka osmisli jedan propagandni letak Što znate o udomiteljstvu? Da li ste znali ovo, da li ste znali ono, ovo su prava udomitelja, postoji toliko djece koja su u potrebi da im se nađe adekvatan smještaj. Državna tvrtka kao što je HEP svake godine šalje pisma na sva kućanstva u Republici Hrvatskoj, vi proizvedite letak neka ga HEP distribuira na svako kućanstvo. Budite sigurni da će biti ljudi koji će to pročitati, koji će se zainteresirati, koji će vas zvati, koji će pitati kako se mogu uključiti u to. Ovoga časa mi u Republici Hrvatskoj imamo 1492 udomiteljske obitelji sa 2.342 djece na smještaju, što znači jedno i pol dijete po obitelji. Imamo 864 djece prema podacima samog Ministarstva koje su u domovima. Dakle, mi već sada znademo da postoji kapacitet udomiteljskim obiteljima koji bi pri malo kvalitetnijem pristupu već sad mogao apsorbirati svu djecu iz domova. Zašto se to ne događa? To je nešto što ministarstvo mora postaviti pitanje i sebi i svim nadležnim službama uključujući i centre za socijalnu skrb. Smatramo dakle da je predstavljanje ovog društvenog problema, fenomena kako god hoćete, pa i izazova iznimno važno i da bi jedna promocijska kampanja osvješćivanja potrebe, dakle društvene skrbi na ovoj mikro razini koja se zove udomiteljska obitelj, moglo pomoći. Moglo pomoći ne samo u zbrinjavanju postojeće u domovima djece nego i eventualno potencijalno one koja se stalno javljaju kao novi slučajevi jer je društvo naprosto živi organizam u kojemu se nažalost događaju negativne situacije koje obitelj dovode u takvu poziciju da se dijete mora izdvojiti ili da dijete ostaje bez roditelja. U prijedlogu novog Zakona o udomiteljstvu smatramo također da je iznimno veliki propust to što se diskriminiraju životni partneri. Podsjetit ću da prema članku 37. stavak 4. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, životni partneri su izjednačeni s bračnim drugovima. Obzirom da je Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola lex specialis u odnosu na zakone koji se odnose na obiteljsko-pravno odnose, potrebno je i izrijekom navesti životne partnere u članak 3. stavak 2. Zakona o udomiteljstvu. Također podsjećamo da iz Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o ravnopravnosti spolova zabranjuju diskriminaciju po osnovi i bračnog i obiteljskog statusa kao i spolne orijentacije. I to stanje koje već jest u pravnome sustavu RH mora se poštovati i u ovome zakonu jer zaštita o nejednakog postupanja jest sastavni dio Ustava kao i Europske konvencije kojoj je RH potpisnica. Podsjećam da su dugogodišnja i opsežna istraživanja pokazala da ne postoji razlika u razvoju djece koju odgajaju heteroseksualni odnosno istospolni partneri te da stoga ne postoje nikakvi temelji za ograničavanje prava istospolnim parovima na postupku udomiteljstva. Praksa čitavog niza europskih zemalja govori tako ali i najnovija istraživanja iz SAD-a recimo kažu da istospolni parovi 6 puta češće udomljavaju djecu u odnosu na heteroseksualne parove i da predstavljaju iznimno važan resurs državi u zbrinjavanju djece bez adekvatne roditeljske skrbi. Kada bi se sada ukinula mogućnost da udomljavaju i istospolni partneri u SAD-u, država bi imala godišnju štetu od 130 milijuna dolara. Što znači da je to itekako važan oslonac i u socijalnom smislu kad se govori o interesima i potrebama države. Ne bi smjela država ograničavati istospolne partnere odnosno parove u pristupu, postupku udomiteljstva na temelju njihove seksualne orijentacije jer ključni kriterij mora biti to da su prošli svu potrebnu stručnu pripremu i procjenu sposobnosti kao budućih udomitelja. Oni koji su to u stanju proći, ne smiju biti diskriminirani kao što ni heteroseksualni parovi koji nisu u stanju proći te procjene ne mogu biti udomitelji. U širemu smislu naravno uz drugačiji postupak niti posvojitelji. Zato znajući da postoji manjak udomitelja u hrvatskom društvu naspram velikog broja djece koja odrastaju u domskom smještaju, apeliramo na predlagatelja da do drugoga čitanja ovaj tekst popravi i uključi životne partnere u kategoriju odnosno izjednači ih zajedno sa svima ostalima koji imaju prav pristupa udomiteljstvu kao davatelju usluga. Ono što želimo pitati na kraju je udomitelj kao zanimanje bi morao imati troje djece, ali se kaže ako udomitelj skrbi o djeci sa teškoćama u razvoju, samo jedna od smještajne djece može biti dijete sa težim tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili komunikacijskim teškoćama u razvoju kod kojih je utvrđena takva razina funkcioniranja koja zahtjeva veću stručnu potporu. Kako že se utvrđivati tko kako brine o djeci? Ako znamo da je skrb za samo jedno dijete sa težim tjelesnim poteškoćama već toliko zahtjevno i komplicirano da praktički zahtjeva potpuni angažman obitelji. I s druge strane želimo ukazati na to da ne postoje kriteriji vrednovanja udomiteljstva. Trebamo pitati što to znači uspješno udomiteljstvo. Osobito specijalizirano udomiteljstvo. Možemo li razviti kriterije npr. da su djeca sa problemima u ponašanju uspješno završila srednju školu? A što ako nisu? Što ako naša vlastita djeca ne završavaju srednju školu uspješno nego s nižim uspjehom? Hoćemo li biti procijenjeni kao loši roditelji zbog toga? Što se događa sa osobama koje pripadaju kako predlagatelj kaže, najtežim kategorijama korisnika a nama se taj izričaj nikako ne sviđa jer je ov uvredljiv, kad npr. navrše 18 godina? Dakle, čitav je niz pitanja koje može boje riješiti prijedlogom drugom čitanju i mi vas ministrice, molimo da uložite krajnje napore da tekst u drugom čitanju bude prihvatljiviji, da izađe u susret potrebama, da ne definira postojeće stanje i zabetonira ga nego da ide korak naprijed, da stavi u fokus najprije djecu i njihove potrebe a onda da propiše sve ove ostale elemente koje mi pozdravljamo osobito u onom djelu koji konačno definira i rješava status status udomitelja i njihovu društvenu poziciju, vrednovanu dakle valoriziranu i od strane države kroz određen kvalitetne naknade. Jedino što ne znamo kako to da taj prihod sa uplata za mirovinsko i zdravstveno osiguranje neće ući u poreznu osnovicu. Po osnovu čega? Kako ste to zamislili budući da je to prohod građana? Hvala lijepo. **Radin,

Evo hvala vam, normalno da bi htjela možda reagirati na nešto što smatram da bi išlo u pravcu razjašnjavanja da se možda u raspravi ne bi neke stvari ponavljale. Ja bih htjela samo naglasiti da se ističe cijelo vrijeme da je ovaj zakon išao u korist udomitelja, ne ovaj Zakon o udomiteljstvu i regulirao je prava i obaveze udomitelja. Kaže se da nije udomiteljstvo poznato kao oblik skrbi korisnicima. Ako je jako poznato kao tradicionalno skrbništvo, ne vidim razloga zašto ne bi bili i ovi oblici prihvatljivi i građanima približeni, tim više što sam ja u uvodnom izlaganju

Ono što smatramo da je i tradicionalno i srodničko, a pogotovo zato što idemo na specijalizirano i udomiteljstvo kao zanimanje, a odvajaju se i značajna financijska sredstva iz državnog proračuna, išli smo na upravo jače uvjetovanje i općih uvjeta koje udomitelj mora imati da bi ostvario pravo udomitelja kao zanimanje. Dakle i sprema, i slažem se da je zastupnica Strenja-Linić govorila da postoji mogućnosti nekih drugih uvodnih zanimanja koje možemo staviti u tome zakonu. Ali isto tako ukoliko ste pratili precizirana se i prava i obaveza i zaista i zaista na nekoliko mjesta smo isticali da nam je dijete u fokusu, dijete prvenstveno dijete, a onda i korisnik kao njegova isključivo dobrobit njegova da su sve te udomiteljske obitelji moraju biti prikladne potrebama djeteta i da u tom smislu trebamo imati i voditi računa o kontinuitetu njegovog razvoja. Ali isto tako i o udomiteljskoj obitelji koja će mu omogućiti pravilan odgoj, rast i razvoj. Isto tako jasno smo precizirali i obaveze centara za socijalnu skrb ili onih koji će kontrolirati. Neće biti da će povremeno jedanput godišnje ili ne toliko obići se udomitelj, nego u prvoj fazi smještavanja češće. Što su kriteriji dobrog udomitelja odnosno izvršavanja obaveze koju udomitelj ima, propisano je u individualnom planu koji je prilagođen potrebama djeteta, a u kojem sudjeluju i stručni radnici, i udomitelj, ali isto tako i škola i u tome sudjeluje i čak i roditelj. Jer nisu svoj toj djeci koja koja su smještena oduzeta prava, čak ta roditeljska njihovih roditelja čak što više potiču se kontakti. Ono što bi ja možda mogla naglasiti da li je udomiteljstvo trajnog, ne nam je cilj da se i to je isto u ovom projektu UNICEF-a radi na osnaživanju vlastite obitelji tim više što zaista ja moram reći da centri ne smještavaju u udomiteljsku obitelj onu djecu koja su siromašna, nego ako imaju nekakvih drugih razloga da nemaju uvjete za svoj rast i razvoj u svojoj obitelji. Ovo što ste vi zastupniče govorili, o troje djece, pa jedno je teško a drugo dvoje nisu. Ne radi se … /Govornica se ne razumije/ … o djeci koja imaju teža i … su im veći specifičniji oblici pomoći, nego o onima koja imaju neka teža dakle, ne teška oštećenja. Ja moram priznati da ono što što bi htjela sada reći, a javit ću se još, to je da mi je teško vjerovati da iz pozicije struke se omalovažava jedan proces koji ide u korist promoviranja jačanja jednog oblika skrbi o našim korisnicima. I vrlo mi je teško slušati i nikada nisam kao ministrica išla na onu a što niste vi učinili. Dakle, ovaj zakon stoji u ladici od 2012. godine i slažem se da su, bi nama bilo možda i više da su ranije se učinilo više i to sada zaista moram reći kao što je bilo bilo i sa Zakonom o psihoterapiji koji je 17 godina stajao u ladicama ministarstava itd. Jasno da je ovo prvo čitanje. Jasno da smo kao i Zakon o psihoterapiji bili skloni

Poštovana ministrice puno je pitanja, pa bih evo sada ja vama postavila još jednom da mi odgovorite. Da li smatrate da je potrebno udomiteljima dati skrbništvo nad udomljenom djecom? Da ponovim, znači udomljeno dijete udomitelj udomljenom djetetu nije skrbnik. Najčešće je skrbnik neka od odvjetnica, ponekad socijalna radnica koja dijete uopće ni ne pozna i koja onda za svaku radnju ukoliko se radi o operativnom zahvatu, odlasku na ekskurziju i takve stvari posebno mora dati za to odobrenje. Dakle, neophodno bi bilo zakonom urediti da je udomitelj ujedno i skrbnik tom djetetu, jer inače osim u hitnoćama kada nitko ne odgovara, nego se dijete vozi direktno u bolnicu i hitno operira, udomitelj ne smije dijete poslati čak ni na primjer operaciju klempavih ušiju ili takve stvari. Znači to mora samo skrbnik koji dijete uopće ne poznaje. Hvala. Hvala. Ovo su bila zaista razmišljanja i kada smo govorili to jasno propisuje Obiteljski zakon, ono što mislimo da postoji jasno ovisno o individualnim potrebama djeteta i individualnim situacijama, ali u potpunosti se slažemo da zbog toga što udomitelj mora tražiti roditelja, pogotovo roditelja s kojima ima loše kontakte ili nikakove kontakte za banalnosti kao što je odlazak na izlet i to je nešto što se treba regulirati propisima, ali to nije u udomiteljstvu. Skrbništvo je jasno nešto što se propisuje drugim zakonima, ali treba i o tome se zaista ozbiljno razmišlja. Svaki zakon treba dorađivati, to je evo živi dokumenat i usklađivati i sa potrebama i u praksi se on verificira i valorizira i ono sve što nije dobro može se mijenjati nije zato čudo da postoje brojne izmijene i dopune zakona, a Zakon o socijalnoj skrbi da donijet ćemo 2019. godine. **Alfirev, Marija (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvažena ministrice, kao zastupnica oporbe imam pravo zaista govoriti o onome što nije dobro i reći osvrnuti se na svaki onaj članak ili svaku onu stvar za koju smatram da nije dobro, bez obzira na to što se prije događalo ili što se bilo kada događalo. A sada, htjela bih vam reći opet kad govorimo o kvaliteti, to ste opet spomenuli, kvaliteta. Ako radite samo s Centrom za socijalnu skrb, ako su sve nadležnosti u Centru za socijalnu skrb onda budite sigurni ako dajete Centru i ulogu onog tko educira, tko supervizira, tko se brine o obitelji, ne možete mu dati ili tom istom čovjeku i ulogu nadzora. Jer to jedno s drugim ne ide. I tu vam leži problem ili ključ kvalitete, tu je ono što je problem i tu trebate napraviti neke pomake.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođo ministrice, na 1.500 ili nešto malo manje obitelji koje ovog časa udomljavaju djecu, ja bih volio da je najmanje 700 obitelji sličnih na čekanju. Što bi značilo da je doista popularizirana ta priča o udomiteljstvu i da doista ljudi znaju što ono znači. Ja znam, vi kažete to je tradicionalno i srodničko, ali samo u nekim krajevima i samo djelomično, samo ograničeno. Mi kad bi smo imali ovog časa registar od 500 ili 1.000 obitelji koje su zainteresirane koje ispunjavaju sve moguće kriterije, pa mi bi smo u startu riješili više od pola slučajeve časa djece koja su u domovima. A nemamo to. Dakle, nemojte shvatiti kad vas se poziva na zajedničko razmišljanje i rad kao na dociranje ili mudrijanje. Parlament ima zadaću da sve što vi donesete prevrne 48 puta kako bi bilo bolje. Kod mene u Dalmaciji se kaže, da čovik i tovar znaju više nego čovik. Hvala lijepa. Izvolite gospođo ministrice. **Murganić, Nada (HDZ)** Evo zastupnici, ministrica i tovar i svi zajedno. Dakle, nisam zatvorena dapače javljam se za replike imali ste maloprije, ja sam pratila uvodno izlaganje pa je rečeno, bili ste, zastupnici su imali primjedbe primjedbe da predstavnik vlade ne odgovara na replike. Dakle, ja odgovaram na replike i ja obrazlažem ono što smo mi stavili i ono što ja mislim. Jasno da će se zakon u potpunosti donijeti onakav kakav parlament želi. Ja ga predstavljam i rekla sam imamo iskustvo od kada sam ja ovdje da smo mijenjali propise, dorađivali i sigurna sam da je meni i djelatnosti najviše stalo do ovog. Nemamo, vi velite na čekanju 500 udomitelja. Nemamo, stari su, nisu bili motivirani, stari, imamo prosjek udomitelja 55 godina. Nisu motivirani jer su nam naknade nikakve, troškovi života su takovi da opskrbnine ne smiju i ne mogu štedjeti moraju koristiti u korist svojih korisnika. Pa sa ovim zakonom i želimo motivirati, pa neka ostvarimo od onih naših očekivanja u ovoj godini i u sljedećem razdoblju 50% pa smo nešto napravili. On ide u pravcu motiviranja udomitelja jer nisu motivirani više. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvu raspravu ima gospođa Alfirev. Izvolite. **Alfirev, Marija (SDP)** Evo još jednom hvala poštovani potpredsjedniče. Uvažena ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, ja ću se sada vezat ću se uz izlaganje one dvije minute kolege Bauka i najprije ću se osvrnuti na taj dio koji koji ste vi potpuno ignorirali u svim komentarima, potpuno se i referirali da to nije u skladu sa zakonom o socijalnoj skrbi. A zapravo radi se o pravu i životnih partnera i osoba, dakle, životnih partnera da mogu biti udomitelji. I to zaista to zaista trebate promijeniti. A evo reći ću vam iz jednostavnog razloga i zašto. Ako već govorite o tome dakle, da zajednica životnih partnera nisu dobre kada kada govorimo o udomljavanju djece. Što kažete na to kada je u pitanju udomiteljstvo odraslih osoba? Kako to mislite da životni partner ili zajednica životnih partnera nemaju pravo udomiti odraslu osobu koja je to šteta koja će se napraviti? S druge strane vrlo licemjerno savjetujete osobama možda i drugačije orijentacije, ako su smaci, kažete im, pojavite se kao samac, javite se kao samac tada ćete imat pravo, tada ćete moći raditi kao, ili moći ćete biti udomitelj. Pa recite mi ako to nije licemjerno? Dakle, to svakako bi trebali promijeniti. Sad bih još nešto u ovom pojedinačnom, pojedinačnoj raspravi još bih htjela dotaknuti nešto jer mi se čini zaista izuzetno važno. A to je prije svega kad govorimo o tome da bi zakon trebalo ipak ako je moguće odvojiti. Da odvojimo udomiteljstvo za djecu i udomiteljstvo za odrasle osobe. Jer dat ćete mi ja vjerujem za pravo da se radi o dvije zaista, dva različita područja. Da je udomiteljstvo za djecu jedno, da ima svoje zakonitosti, dok je udomiteljstvo za odrasle osobe nešto sasvim drugačije. Udomiteljstvo za djecu zaista i shvaćamo kao jedno privremeno rješenje i u udomiteljskim obiteljima česta je fluktuacija, često se događaju promjene dok kod odraslih osoba imamo slučaj da se zaista radi o jednom doživotnom odnosno da ostaju osobe sve dok žive. Ono što želim također ukazati, a to proizlazi iz savjetovanja, proizlazi iz rasprave Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom na što ste se zapravo negativno referirali u komentarima, a mislim da bi o tome zaista trebalo voditi računa i to pogotovo kada govorimo o odraslim osobama. Vi se tu pozivate na Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom koja zapravo i kažete je udomiteljstvo možda najbolji oblik socijalne skrbi i da je drugačije od institucionalnih oblika skrbi. Međutim, UN Konvencija zapravo ne govori o tome. Ona konvencija govori o tome da je biološka obitelj, obitelj u kojoj je temeljna obitelj zapravo obitelj koja je najbolja dok udomiteljstvo može biti ali ne mora. Ono zaista ovisi o kvaliteti skrbi koja se pruža, kvaliteti usluge koja se pruža. Udomiteljstvo jest socijalna usluga. Dakle, ovisi o tome kako cijeli sustav podržava tu socijalnu uslugu, što čini za to i što se sve može dogoditi. Niste priznali niti istraživanje na koje se i Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom poziva, istraživanje koje je 2016. provedeno u udomiteljskim obiteljima Zagrebačke županije, a rezultati koji baš ne govore o tome da je sve sjajno, jer neki rezultati ukazuju i na potencijalna kršenja mnogih prava udomljenih osoba s invaliditetom pogotovo kada govorimo o jednom temeljnom poštovanju recimo prava na izbor, tu je ono što je ključno pogotovo kod odraslih osoba vodeći računa o kvaliteti pružanja socijalne usluge zaista moramo voditi računa o tome da odrasla osoba ima još i neka još Dakle i ovaj zakon bi trebali dodatno pojačati time da odrasla osoba zaista ima prava. Ima pravo ima pravo odlučivanja. Dakle naravno ima pravo odlučivanja gdje će, ali ima pravo i požaliti se i odlučiti hoće li ostati u samoj udomiteljskoj obitelji, a znajući da mnoge osobe sa invaliditetom vrlo teško izražavaju svoje svoje misli ili svoje odluke ili sve ono što se doživljava. Mislim da bismo tu a i vi trebali povesti računa o tome da se pojača zapravo donošenje odluka uz pomoć zastupnika ili neke druge osobe koja je tu najbliža, a koja ne dolazi iz same udomiteljske obitelji ili iz centra za socijalnu skrb ako govorimo samo o nadzoru. S druge strane želim još naglasiti da je zaista i preširoko definirano tko može dobiti status specijaliziranog udomitelja s obzirom na struku, jer stavili ste zaista društveno-humanističke struke. struke. Evo ja ću vam reći u Šibensko-kninskoj županiji te struke ne postoji na primjer. Ne postoji među nezaposlenim osobama mladih ljudi svi, jer mi vapimo dakle sve je i centri za socijalnu skrb ili pružatelji usluga vape zapravo za stručnim osobama područja edukacijsko-rehabilitacijskog, socijalnih radnika, psihologa dakle nema. Kako ćemo rješavati taj problem? I da li zaista mislite da netko, dakle ne želim sada ni jednu drugu struku vrijeđati u tom smislu, ali hoće li dakle netko tko je završio i Veleučilište u Šibeniku npr. moći obavljati ovaj posao odnosno udomiteljstvo kao specijalizirano zanimanje? Može. Naravno da može jer ovaj zakon to dozvoljava. Ja dajem i pravo da će kroz edukacije doći dakle, da će steći neke kompetencije, ali naglasimo onda zaista u zakonu da su da zaista preko kompetencija treba definirati ono što je potrebno specijaliziranim udomiteljima. Jer od specijaliziranih udomitelja zaista traži se mnogo. Traži se njihovo poznavanje, traži se njihov veliki angažman, stoga mislim da nam je svima u interesu da zaista da napravimo sve da zapravo ne dođe do nekih pogrešnih koraka. dakle mislim da bismo mogli a i vi biste možda mogli ili svi zajedno poraditi i porazmisliti o tome da se zaista uvedu možda i agencije, da prebacimo ili da imamo institucije koje će zapravo moći kvalitetno ili sa nekim svojim stručnim radom i dostupnošću i pružati kontinuiranu podršku udomiteljima. Jednako tako i vršiti zaista kvalitetnu evaluaciju radi i vidjeti što je sa napretkom, što se događa sa djetetom, u kojoj mjeri se realizira kontakt kontakt sa biološkom obitelji, a tamo recimo gdje nema mogućnosti da se intenziviraju postupci za oduzimanje roditeljske skrbi i da bi se kroz posvojenje realiziralo trajno rješenje koje će biti u najboljem interesu djeteta. Eto, hvala. isto kao pojedinačna rasprava gospođa Irena Petrijevčanin Vuksanović, molim? A ne, prije imamo replike, imate pravo. A prvu repliku ima gospođa Strenja-Linić. Zahvaljujem. Poštovana kolegice Alfirev drago mi je da ste još jednom ponovili i mislim da to treba danas na neki način da svi poručimo ministrici da mislim da zakon treba podijeliti na onaj dio koji je udomiteljstvo djece, a drugo udomiteljstvo odraslih, to su potpuno dvije različite stvari. I vi ste to isto tako u par navrata danas spomenuli. Drugo, ja bih vama htjela reći, dakle usvajanje ne pod svaku cijenu. Što znači neka djeca će cijeli svoj, znači do punoljetnosti imat situaciju da trebaju biti udomljena, dakle ne usvajanje pod svaku cijenu. Neka djeca koja su udomljena, imaju baku i djeda koji su u staračkom domu, koji se ne mogu o toj djeci skrbiti, ali toj djeci se ne može oduzeti roditeljsko pravo ako su ako su roditelji umrli, ne može se tu djecu ići na usvajanje, mada imaju na neki način pravo jer više nemaju roditelja, ali ta djeca imaju svoju baku i djeda i imaju neku svoju povijest, usvajanje bi bilo kontra produktivno. **Radin, Furio

pa i ovaj zakon, ono što sam govorila mora ići u tom smislu da odgovara na potrebe korisnika i to je ono najvažnije i točno je dakle da je jedno je jedno udomiteljstvo, dakle trebamo jasno razlučiti što je udomiteljstvo za djecu i što je udomiteljstvo za odrasle osobe. A zaista o potrebama svakog pojedinog djeteta, ali rekla bih i odrasle osobe ovisi o tome kako će se, koji će se postupci voditi, što će se događati, a zaista sve mora biti u najboljem interesu ili djeteta, ili odrasle osobe. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani podpredsjedniče, poštovana kolegice. Tu ste izrazili žaljenje što ovim prijedlogom zakona nije predviđeno da i oni koji imaju sklopljeno sklopljeno životno partnerstvo također mogu pod jednakim uvjetima usvajati djecu. Ako je tim, a zapravo ih ima iznimno malo koliko ja znam, takvi se uopće i ne javljaju ili se iznimno rijetko javljaju za posvajanje djece, ako im je stalo usvojiti dijete neka jednostavno stupe pred oltar ili pred matičara i riješen problem, da im je stalo. Da je nekome stalo usvojiti dijete on bi napravio tu stepenicu. Sve one koje ja znam, koji su usvojili dijete, a nažalost znam ih puno, ne zbog toga što što im je krivo što ljudi usvajaju djecu, nego zbog toga što je to jedan veliki problem danas neplodnost kod bračnih, u bračnim zajednicama. Oni bi napravili sve da to dijete dobiju što prije, odnosno da postanu posvojitelji, odnosno udomitelji.

neki su vjenčani i to znam pouzdano. Međutim govori se sada upravo o posvajanju, ovo je Zakon o udomiteljstvu, to je sasvim nešto drugo. Ovdje je riječ o udomiteljstvu. Je i ono što sam ja također još, dakle mislim da postoje neke tužbe, o tome ćemo vjerojatno još više čuti. Činjenica je da je životnim partnerima trenutno zabranjeno, nije dozvoljeno i to je ono što nije dobro, a govorimo o Zakonu o udomiteljstvu, a kad govorimo, tu sam vam spomenula, dakle nije niti dozvoljeno, to znamo s terena, iz prakse, niti udomiteljstvo odraslih osoba. Pitam vas, kakvu će to štetu odrasloj ili starijoj osobi načiniti par koji živi kao životni partner?

u vašoj pojedinačnoj raspravi. Da je tu riječ upotrijebila recimo kolegica Mrak-Taritaš ja se ne bi javila za repliku jer ona ne nosi krimen SDP-ove Vlade i ne činjenja. A ja ću vas podsjetit da je 2012. godine 14 civilnih nevladinih udruga reagiralo na stavove koje tadašnja SDP-ova resorna ministrica izrekla u HTV-ovoj emisiji, a citiram: Djeci prijeti stigmatizacija ako ih usvajaju istospolni parovi. Prema tome, naročito nema smisla od strane SDP-a da prigovarate sada ovom ministarstvu i ovoj Vladi ono što nije napravljeno za vrijeme vaše Vlade, a imali ste priliku. Prema tome, vaši prigovori su apsurdni. Ja očekujem barem minimum korektnosti jer prepoznati tuđi rad, kad već niste imali vlastiti. Hvala lijepo. **Radin, Furio Kolegice, dakle ja ću reći još jedanput. Kao oporbena zastupnica, kao zastupnica u ovom Saboru, mogu izreći svoje mišljenje i zaista ne odgovaram ni za čije postupke koji su bili ranije. I još jedanput ponavljam i to je moje stajalište i to je moje mišljenje, to je moj stav da životni partneri imaju pravo na udomiteljstvo. Gospodin Ćelić, izvolite. udomljuje. Vi ste spomenuli da je biološka obitelj najbolja, da ako je funkcionalna. S druge strane ste spominjali agencije, to ovako više spada u liberalni krug, nego u socijal demokratski, to je surovi tržišni kapitalizam, ja mislim da ima Hrvatska tradiciju udomiteljstva i da ju treba popravljati, ja mislim da ne treba više Zakona o udomiteljstvu, dovoljan je jedan zakon koji će biti kvalitetan i koji će biti sveobuhvatan i njime se mogu obuhvatit i djeca i odrasli jer onda bi mogli parcijalizirati posebno djeca, posebno odrasli, posebno osobe sa invaliditetom, tako da bi mogli imat 5 zakona. Mislim ako je zakon kvalitetan, onda je dovoljan jedan. I ovo što se tiče, naravno da je de institucionalizacija uvijek nekako cilj i udomiteljstva su kap procesu ka tome, ali ponekad je kod osoba sa recimo teškim invaliditetom bolje da budu u ustanovi, nego da budu u udomiteljstvu koje nije kvalitetno. **Radin, Furio Dakle hvala. Da bismo raspravljali o tome što je u najboljem interesu pojedinog korisnika, zaista moramo onda i napraviti jednu kvalitetnu analizu i vidjeti kakve su okolnosti zaista za svakog pojedinog korisnika i imati u tom smislu jednu široku lepezu različitih socijalnih usluga. To ne znači da su samo ne znam, organizirano stanovanje ili udomiteljstvo ili neka druga socijalna usluga jedine moguće. Postoje još neka rješenja kada ljudi imaju zaista velike teškoće, teškoće, ali to ne znači da moramo zaista zagovarati razvoj i ulagati dalje u razvoj velikih institucija. To nije dobro. Hvala gospodine potpredsjedniče. Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom je točno, jasno rekla, eto baš onako kako je to ministarstvo i napisalo u obrazloženju ovog zakona, da su države stranke konvencije dužne priznati jednako pravo osobama s invaliditetom na život u zajednici kao i svima drugima. Udomiteljstvo jest život u zajednici iako, kao što ste i vi sami rekli i vidjeli da je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom prigovorila ovakvom načinu življenja za osobe s invaliditetom jer smatra da to nije, obzirom da je odbor UN-a dao Hrvatskoj preporuku da to da to treba deinstitucionalizirati. Međutim sama konvencija kolegice, u tom istom članku 19. kaže da su države stranke dužne osobama s invaliditetom pružiti široku lepezu, široki raspon usluga u domu njihovom gdje žive, ali i u ustanovama u kojima su smještene. Dakle sama konvencija je znala da neće sve osobe s invaliditetom moći biti deinstitucionalizirane, a

(SDP)** Hvala. Je li je to zaista život u zajednici? Ako se provodi sa svim smjernicama i ako se provodi zaista za dobrobit, u dobrobit korisnika i ako se pružaju sve one usluge, dakle omogućavaju participiranje zaista u zajednici, onda sigurno jest. Nažalost, a to je samo istraživanje pokazalo, imamo i obitelji ili udomiteljskih obitelji, gdje zapravo nema neke velike razlike između života u velikoj instituciji i života u samoj udomiteljskoj obitelji. Naprosto je to tako jer osoba ili dijete, dakle i osoba pogotovo s invaliditetom može jednostavno biti zatočena, pod navodnike, u stanu, u kući, jednako kao što će biti u jednom domu. **Radin, Furio

Ja ću sada u kratkim detaljima iznijeti zašto je ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju pozitivan. Prvo, jako, jako malo se radilo na izvan institucionalnim oblicima skrbi za, ja ću se fokusirat na djecu, neka mi ne zamjere svi drugi, u prethodnim mandatima, u prethodnim ministarstvima. Druga činjenica, uvjeti su bili daleko nepovoljniji, a procedure su bile daleko složenije i za posvajanje i za udomljavanje. Žalile su se, kao što sam rekla i nevladine civilne udruge, žalili su se i suci za mladež i još neki da ih pojedinačno ne nabrajam, no međutim ništa se nije poduzimalo. I sada imamo prijedlog zakona koji prvi put doslovce mijenja uobičajenu paradigmu udomljavanja koja je do sad, kao što ću još iznijet neke činjenice bila nedovoljno dobra. I ovaj zakon između dva čitanja naravno da je potrebno napravit još dodatne dorade i uvažiti nešto od ovih primjedbi, ali oni koji ne žele vidjeti pozitivne pomake, naravno oni ih neće niti vidjeti, a to je zlonamjeran govor. Međutim ovaj zakon zaista, objektivno govoreći, radi veliki pomak, ali naglašavam, potrebne su dodatne dorade. Ono što je već rečeno pa neću ponavljati, a to je boravak u institucijama nije dovoljno dobar, niti poželjan, niti u psihičkom, niti u fizičkom smislu, to ne ide na račun radnicima u tim institucijama, to su naprosto znanstveno dokazane činjenice i dobro je da se ovim zakonom daje mogućnost mlađim i obrazovanim ljudima da se konačno odluče na udomljavanje jer vidimo kakvi su poražavajući dosadašnji rezultati, da su to većinom ljudi iznad 55 godina, nisko obrazovani itd. što ne umanjuje njihovu želju za udomljavanjem i empatiju. I naravno, trebat će posebno pripaziti kroz nadzor a naročito inspekcijski nadzor, a sada je jedan tim na 100 udomitelja koliko sam vidjela, dakle to treba pojačati da netko ne ostvari udomiteljstvo prvenstveno zbog ostvarivanje naknade za rad i prijave na obvezno osiguranje, to bi se trebalo svesti na minimum i prevenirati takvi slučajevi iako nijedan zakon zapravo to ne može u potpunosti prevenirati. Ja ovaj zakon promatram u dva djela. Prvi dio je udomljavanje djece i tu vidim dvije kategorije, jedna kategorija su zdrava djeca, druga su bolesna. A druga kategorija su stari i nemoćni koji opet također vrijedi distinkcija na ove dvije kategorije. I vidim da je ured UNICEF-a podržao ovaj prijedlog. Kolega Zekanović, ja naprosto ne mogu govoriti jer cijelo vrijeme mi je iza leđa. Ja se ispričavam što uzimam ulogu predsjedatelja, oprostite, ali jednostavno ne mogu govoriti. Ne zamjeram ništa predsjedatelju nego kolegi Zekanoviću. Dakle vidim da ured UNICEF-a podržava ovaj prijedlog zakona, naravno s fokusom na djeci što je njihova primarna uloga i oni čak predlažu zasebna poglavlja za djecu i za odrasle. I ono što je jako potrebno istaknuti, to su oni članci 10. i članci 11. Naravno u ovom poglavlju tradicionalnog udomiteljstva. I tu bi ja skrenula pažnju i naročito bila oprezna na kategorije kao što su dijete s teškoćama u razvoju i dijete s problemima u ponašanju jer najveći dio udomitelja zaista su empatični ljudi koji ne rade posao kao isključivo posao nego naravno iz humane i plemenite nakane no ljudski govoreći a moramo uzeti i tu dimenziju, dakle nekad je teško i sa djetetom koje je u pubertetu a nema nikakve poteškoće, a kamoli sa djetetom koje ima probleme u ponašanju i koji je to spektar problema u ponašanju. Je li to iz autističnog spektra ili neki drugi problemi u ponašanju? Što ako taj udomitelj uzme dijete pa nakon 6 mj. ili godinu dana kaže p ne mogu ja s tim djetetom, vrati to dijete, pa se to događa, bio je onaj slučaj iz 2013. i to opet ide na račun prethodnoj ministrici nažalost, kad te procedure nisu popravljene a mogle su biti popravljene, kad je ona jadna djevojčica od 5 g. u svojih 5 g. nekoliko puta uzimana pa vraćena, uzimana pa ostavljena, i to dijete do upisa u 1. razred osnovne škole, jadna, sirota više nije mogla biti praktički zdravo dijete jer ne samo da je zlostavljana u udomiteljskoj obitelji, nego je primala udarce, batine, ponižavanje itd., i na kraju su je odbacili pa ju je netko drugi uzeo itd. Mislim ni kućni ljubimac se ne ostavlja na cesti a kamoli dijete koje kažem do upisa u 1. razred osnovne škole, to dijete je toliko istraumatizirano da će teško više normalno funkcionirat. prethodna Vlada je imala mogućnost urediti a nije uredila. I ja za to ovaj zakon promatram u najpozitivnijem, svjetlu, u najpozitivnijoj nakani da ured i ono što je trebalo davno urediti i treba maksimalno prevenirati, sprječavati ovakve situacije da se ne bi događale i ne bi bilo loše d se rastereti i rad CZSS-a na način da se odredi svakog slučaja pojedinačno pojedinačno odnosno ako su brat i sestra, onda je to jedan slučaj jer se tako prati kontinuitet tog djeteta a i taj voditelj ima kontinuitet a ne da je godinu dana jedna pa je onda drugi, mislim da sad to nije slučaj, ali ne smije se dopustiti ni da postane to slučaj jer stručna osoba mora imati kontinuitet a i dijete treba imati kontinuitet. I ono još ću samo na kraju spomenuti, članak 7. definira zapreke za obavljanje udomiteljstva. I potrebno je stvarno naglasiti da udomitelj ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznu po bilokojem članku iz Kaznenog zakona, a tiče se zlostavljanja i iskorištavanja djeteta i nadam se da će to posebno inkorporirati i isto tako onaj članak 32. ovog prijedlog zakona koji kaže da osoba mora kvalitetno skrbiti o djetetu i to neprestano treba imati na umu da je dijete u fokusu i njegov interes što smo već nekoliko puta ovdje čuli. I na kraju, stvarno bi me čudilo da netko može imati išta protiv ove plemenite nakane ovoga zakona, mogu razumjeti pojedine članke i pojedine odredbe da treba usuglasiti ali protiv empatične nakane da se prvi put u Hrvatskoj uredi ovaj prostor udomiteljstva i da se uvedu ove dodatne kategorije i da se omogući mladim i školovanim ljudima da udome djecu, to stvarno ne mogu shvatiti i štoviše, ne znam jel' spomenuto, vjerojatno je, 15 milijuna kuna je dodatno predviđeno proračunom za provedbu ovog zakona. Prema tome, mislim da zaista nema ni ekonomskih razloga a ni stručnih da ovaj zakon u prvom čitanju ne prođe a da se do drugog čitanja još dodatno uredi. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Imate tri replike, zapravo je biti četiri, ali gospođo Strenja-Linić, ispunili ste kvotu. izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** hvala lijepo. Kolegice Petrijevčanin-Vuksanović, ja ću se osvrnuti kratko koliko mi vrijeme dozvoljava na onaj dio vaše rasprave u kojoj ste jako jako lijepo naglasili i tu se slažem s vama, da ovaj prijedlog zakona zapravo mijenja dosadašnju paradigmu udomljavanja i ja bih tome dodala da je ovaj zakon doista fleksibilan i usudila bi se reći moderan i primjeren vremenu u kome živimo upravo između ostaloga i kroz uvođenje kategorija udomljavanja kao zanimanja, a tu ste jako lijepo naglasili da uz uvođenje ove kategorije je usporedno potrebno uvesti odnosno propisati mehanizme kontrole i inspekcije ovakve vrste djelatnosti što je propisano u poglavljima 6. i 7. zakona koje se odnose na obveze CZSS-a, udomitelja itd. I doista se slažem s vama kad kažete da zakon treba promatrati afirmativno

upravo koliko sam upoznata, ministrica je najavila, da će pojačati inspekcijske službe i u svom govoru, ne ovdje u Saboru, ali na odboru je rekla, da je svjesna toga, da sadašnji resursi inspekcijskih službi u ministarstvu, naprosto ne mogu odgovoriti na nove izazove, ali to je opet naslijeđeno stanje, koje naravno, treba promijeniti i svijest da je to problem, je već meni pozitivna. A kada je čovjek svjestan da ima problem, onda će ga krenuti i rješavati. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Sabora. Dakle, riječ je o jednom zakonu, koji se mora pogledati u jednom apsolutno drugom kontekstu. Puno su jednostavnije, ja ih zovem tehnički zakoni. Pa onda ako nešto pogriješiti ili ako nešto preformulirate, vrlo će se jednostavno riješiti. Posljedica ovog zakona je na ljude. Ljudi nisu krumpiri. Ne možete ih prebacivati iz jedne košare u drugu. Ja zaista cijenim napor ministarstva da je odlučio ići s tim zakonom. Mi smo u ime kluba, kada smo raspravljali, govorili u tom kontekstu i treba ga pažljivo slušati primjedbe i zaista, voditi računa o Dakle, ovaj zakon je dao neke okvire, no međutim, u ovom zakonu imati ćemo jedan problem, a to će biti ljudi koji će to raditi, da s jedne strane s dobrom namjerom, da definiramo, da omogućimo pristojne uvjete za život, da možda smo malo prenormirali ovaj dio tko to sve može raditi. Hvala poštovani potpredsjedniče. Dobro ispričavam se, hvala potpredsjedniče. Poštovana uključen je mikrofon, poštovana kolegice Mrak Taritaš, nitko nije govorio o krumpirima, mi smo svi itekako svjesni, da je riječ o najranjivijim skupinama, bilo da je riječ o djeci, bilo da je riječ o starijim i nemoćnim bolesnim osobama. I ja znam da ni vi, to ste samo kolokvijalno rekli, ne mislite na taj način međutim, oko 9500 kn, mjesečno košta smještaj osobe u instituciji. Prema tome, a znamo, da baš nije najčešće taj smještaj zadovoljavajući i da nije onako kako bi uvijek treba biti. Prema tome, ja nisam apriori protiv nečega što u startu ima šansu biti dobro. Ja sam za to da se još poboljša između dva čitanja. Ali, ne mogu apriori biti protiv nečeg, što prvi puta uređuje nešto što do sada nije bilo uređeno. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Zadnja replika, gospodin Hrelja. Poštovana kolegice, ne treba se ovdje na neki način sekirati zbog žustre žustre rasprave, jer je obaveza svih nas da tražimo dobre točke i loše točke zakona koji se predlažu, a pogotovo što je ovo, bez obzira na količinu zakonskih odredbi, puno kompleksniji zakon, nego, npr. Zakon o tržištu kapitala. ovaj zakon i cijela ova oblast pasti na puno više ispita. Oni će na nekim kriterijima, financijski, a ovdje su ljudske sudbine u pitanju. Ja uopće ne sumnjam u to, da ćemo mi u dva čitanja, iznjedriti dobre zakone i da će se neke stvari i doraditi. Ali, se bojim da ćemo pasti u nepovjerenju naših građana jedni u druge, u pokušaju da svak negdje i za sebe nađe neku korist i u nedostatku dobre kontrole. Po zadnjem istraživanju 80% naših građana ne vjeruje svojim susjedima, svojoj rodbini i svojim prijateljima, što je vrlo tragično za Hrvatsku. **Radin, I nemamo više replika, sada će govoriti pojedinačno gospođa Ines Strenja Linić. Zahvaljujem predsjedavajući. Za početak bih rekla kolegici samo Petrijevčanin, da za jedan mjesec, ako računam 7000 to je za godinu dana 84 tisuće i za 18 g. života u instituciji to je milijun i pol. Toliko nas košta to dijete u instituciji, a dijete odraslo u instituciji, definitivno možemo reći da nije imalo adekvatno okruženje i to mora ostaviti posljedice, svakako, koje on mora pokušati kompenzirati oko svog ostatka svog života. Ja ću nastaviti tamo gdje sam stala, jer bi htjela još neke stvari napomenuti, a to je kao prvo članak 7. zapravo, o kojem ste vi isto tako govorila, a to je da predlažem isključiti mogućnost, bavljenja udomiteljstva osobe s bilo kojom vrstom kriminalne prošlosti. Ako predlagatelj i odluči ostaviti pobrojena pojedina kaznena djela, predlažem da se dodaju i kaznena dijela, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Isto tako mislim da treba brisati, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu, u ovom slučaju nema rehabilitacije, u toj obitelji, taj udomitelj je spolno zlostavljao u svojoj prošlosti i on ne smije imati pravo baviti se udomiteljstvom. Ne samo to, nego treba ići dalje, nitko u njegovoj obitelji ne smije biti za to osuđen, nažalost, ne smijemo neke ljude, koji su osuđeni za kriminalna djela, stigmatizirati do kraja njihovog života, ali ovo je vrlo specifična situacija i mislim da tu trebamo biti jasni. Još jednom bi se vratila na to, da može biti profesionalno udomitelj, onaj tko ima smješteno 3 djece. Ponekad je to, neka to ne bude 3 djece, dakle, nije svaki udomitelj sposoban brinuti se o više djece na smještaju i kvalitetno brinuti se o njima, jer mi ovdje idemo na uštrb kvalitete, idemo na kvantitetu. Predlažem minimalnu plaću za 2 djece, a ukoliko se radi o 3 djece, koeficijentima, povećati tu plaću profesionalnog udomitelja. Isto tako, još jednom bi napomenula, da treba svakako izmijeniti dobnu razliku između udomitelja i udomljenog djeteta, da može biti najmanje 18 g. Zašto? Zbog specifičnih situacija, kada imamo sestru koja ima 25 g. ona svog brata od 10 g. ne bi mogla udomiti, a mislim da je u interesu djece, pogotovo što se tiče srodničkog udomljenja udomljenja da ta djeca ostanu u svojoj obitelji kakva god sad bila ukoliko se ta sestra brine. Evo baš jučer natpis je u novinama bio gdje se jedna sestra brine stara 20 godina o sestri od 14 godina. Tu je sasvim, još jasnija ta mala razlika. treba definirati, znači srodnička udomljavanja. Nadalje, htjela bih spomenuti prvi put ste uveli pojam djeca bez pratnje. O djeci bez pratnje sam ja već govorila. Djeca bez pratnje u Hrvatskoj su marginalizirana i na neki način maknuta van naših očiju i stavljena u domove djece s poremećajima u ponašanju što je apsolutno neprihvatljivo. koja se zateknu na području Hrvatske bez pratnje odraslih, to su ta djeca, ne smještaju se u nikakve centre, domove za djecu bez roditeljske skrbi nego u domove djece s poremećajem u ponašanju gdje su ta djeca ponovno još sekundarno traumatizirana jer se nalaze već tamo u jednom okruženju koje sigurno nasilno djeluje na njih. I mislim da to nije za njih Ta djeca su u Ivancu, to svi znate, nažalost to još uvijek nismo riješili. Ali mi ovdje stavljamo stavak da trebamo djecu bez pratnje staviti u udomiteljske obitelji, ni s tim se ne slažem. Zašto? Smatram da treba riješiti brigu djece bez pratnje ali treba, da zahtjeva posebnu pozornost jer ta djeca trebaju prevoditelja, odnosno nekog tko govori njihov jezik, koji će moći onda sukladno tome adekvatno im pružiti i psihološku potporu da bi se ta djeca ako nauče hrvatski mogla polako i uključiti u školovanje jer znamo isto tako koliko ogroman broj te djece uopće nije niti niti uključen u obrazovanje. Čak i ona koja su sa roditeljima u Hrvatskoj. Dakle, mi tu djecu ako budu razasuta po cijeloj Hrvatskoj i udomljena u razne obitelji, ta djeca tamo dolaze bez da imaju nekog tko govori njihov jezik to za njih nije dobro. Mislim za tu djecu trajno je rešenje jedan dobar centar u kojem bi oni imali barem 4 jezika koja su najzastupljenija među njima, znači i paštu i svi ovi arapski i koji bi na neki način onda kompletna adekvatna skrb o njima provoditi. Isto tako predlažete da se udomiteljstvo kao zanimanje znači može biti 6 mjeseci nakon što je netko bio tradicionalni udomitelj, mislim da je to prekratko. mislim da to mora biti minimum jednu godinu, neki predlažu i tri ali ja predlažem da to bude jedna godina i na taj način bi se izbjegle situacije da se pojave udomitelji koji odmah nakon što postanu tradicionalni udomitelji, znači nakon 6 mjeseci zatraže profesionalno udomiteljstvo kao zanimanje zapravo jer im je prioritetni cilj bilo ostvarivanje naknade i prijave mirovinskog i zdravstvenog. Zatim ona stavka dosta su prigovori bili oko toga svih udruga, članak 21. da će opskrbnina se utvrđivati za svakog korisnika posebno. Ako to znači da će svaki socijalni radnik imati diskreciono pravo odlučivati o tome onda će to biti jako puno problema jer se već danas susrećemo sa različitim tumačenjima dodataka od 10, 20% i ima različitih visina naknada za korisnika sa istim poteškoćama i potrebama. Dakle problemi su prisutni čak i kod rješavanja zahtjeva za jednokratnu pomoć. Pa možete zamisliti što će biti kada taj socijalni radnik bude odlučivao koliko zapravo opskrbnina za svakog pojedinačnog korisnika treba biti. Mislim da to treba jednostavno napraviti distinkciju od 0-7, 7-14, 14-18 godina, na taj način jer znamo da su različite dobi i različite potrebe djece. Isto tako bih htjela reći da u članku 39 bi trebalo definirati članove tima za udomiteljstvo i svakako predvidjeti i uključivanje socijalnog pedagoga i edukacijskog rehabilitatora kada je riječ o djetetu sa problemima u ponašanju odnosno djetetu sa teškoćama u razvoju. Nužno je definirati isto tako normativ, odnosno broj udomiteljskih obitelji za koje je određeni tim zadužen, to smo već danas govorili i koji zapravo tad treba biti znatno manji ukoliko se radi o djeci s poteškoćama. I na kraju još jednom ponavljam, treba svakako definirati situacije u kojima udomitelj može samostalno donijeti odluku kada se radi o zaštiti sigurnosti zdravlja djeteta, odnosno skrbništvo. I za kraj, ovo je moja pojedinačna rasprava, ja ću još jednom pozvati da razmislite i u konačnom prijedlogu zakona stavite svakako i pitanje životnih partnera, dakle ovaj nacrt definira da samo bračni i izvanbračni drugovi mogu biti i udomitelji. Dakle, imajući u vidu da su životni partneri izjednačeni sa bračnim drugovima prema članku 37. stavak 4. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, te da je Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola organski zakon u odnosu na zakone koji se odnose na obiteljsko-pravne odnose, predlažem da se izrijekom navedu i životni partneri. A zašto? Treba napomenuti da empirijska istraživanja pokazuju da se djeca koja odrastaju u obiteljima sa istospolnim roditeljima ništa nikako ne razlikuju od djece odrasle u obitelji heteroseksualnih roditelja ni u kognitivnom, niti u socijalnom, ni u emocionalnom razvoju te da pokazuju zdravu psihološku prilagodbu. Stoga smatram osobno da nema opravdanja za ograničavanja pristupa mogućnosti roditeljstva ili udomiteljstva na temelju seksualne orijentacije potencijalnih posvojitelja i udomitelja i pozivam vam da ne budemo licemjerni, da budemo prije za to da djeca odrastaju u instituciji nego da odrastaju u jednom okruženju gdje bi bile sa osobama koje im mogu pružiti dom pa makar i kao udomitelji. Hvala lijepa. Imate još minutu i pol, možete još govoriti ako hoćete. Imate međutim 3, to su replike, 1 repliku, samo gospođa Čikotić. Poštovana kolegice Strenja, ja sam vas baš slušala izrazito konkretno, ali zanima me jedna stvar. Zanima me kada govorimo o udomljavanju kakav je vaš stav prema vikend udomljavanju? Znači da se udomljavanje vrši tijekom vikenda za djecu koja su u domovima? Hvala.

Jedno je krizno udomljavanje za koji isto tako predlažem da zapravo napravimo distinkciju, to inače postoji vani u zemljama da se zna tko može krizno usvojiti dijete usred noći da mu se dijete od 3 mjeseca dovede, od 5 godina ili dječak od 14 godina. To su potpuno različitih kapaciteti udomitelja, krizna udomljavanja udomljavanja su jedna priča. Drugo su vikend udomljavanja. Ja osobno nisam za to jer vi tom djetetu tijekom vikenda pokažete što je jedna normalna obitelj, to dijete vidi što je s tom obitelji i nakon toga se vraća ponovo u instituciju. To za to dijete nije dobro, dijete ukoliko želite udomiti, neka to ne bude vaša, na neki način oznaka prema vani, nekakav moderan hir, nešto da se prikaže da činite dobro, ne. Rađe odite u neku ustanovu, donirajte, volontirajte itd., ali vikend uzeti dijete pa ga vratit nazad, apsolutno sam protiv toga. Hvala lijepa. Hvala i vama. Idemo dalje sa pojedinačnim, možete, izvolite, 5 minuta, imate uvijek pravo. Dozvolite mi, volim nakon ovako konkretnih prijedloga možda nešto odmah reći da zaista podržavamo, ali nešto da na neki način malo i pojasnimo. Naime, ja bih se zaista iz ovako inspirativne rasprave koju je imala zastupnica Strenja-Linić osvrnula. Naime, neke stvari mogu reći da zaista prihvaćamo vezano za dob srodničke obitelji i taj raspon razlike između dobi posvojitelja, udomitelja i korisnika, odnosno djeteta možemo i trebamo iskorigirati. Ono što bih rekla da se u potpunosti slažem da trebamo ove odredbe koje su vezane za počinitelje, bilo kakvih oblika, kriminalnih radnji, pogotovo vezano za spolnu slobodu, kao i njihovih članova obitelji, da ne bi došli u doticaj s djetetom, u potpunosti podržavamo kao po meni do drugog čitanja trebamo razmisliti o onima koji su bili ovisnici o alkoholu i opojnim drogama, s obzirom da znamo da je tu uvijek potencijalni recidiv i to ne bi bilo dobro za dijete. Vrlo često se ističe, ja želim još jedanput istaknuti da želimo i mi imati jaču kontrolu nad udomiteljstvom, ne samo nad ovim udomiteljstvom zato što mi sada ga financiramo pa nam je ono jako važno, nego iz razloga što nam je udomiteljstvo jednostavno kategorija koja nam je disperzirana i teško ga je kontrolirati, tu trebamo pojačati različite oblike kontrole, kao i ovu vašu odnosno namjeru da se gradira broj djece u odnosu na broj, Ono što ste vi napomenuli djeca bez pratnje, uglavnom djeca bez pratnje kod nas su u nekakvom tranziciji, oni žele otići, ali oni koji ostaju, imamo recimo u domu Osijeku djeca koja su već fantastično govore hrvatski bez ikakvih naglaska, da malo sa slavonskim, oni zaista jesu u domovima za u ovom kako mi kažemo u …/Govornik se ne razumije./… i oni bi mogli biti udomitelji jer su se već zaista, što se tiče jezika kod udomitelja, jer zaista što se tiče jezika adaptirali, Ali ono što volimo naglasiti zaista se radi o pojedinačnoj obradi svakog potencijalnog korisnika koji će biti smješten, kao i o obradi svakog udomitelja. udomitelja. Također, ja bih već sada rekla da treba zaista pojačati taj uvjet, vremenski uvjet koliko netko je tradicionalni udomitelj, a da bi onda postao udomitelj kao udomitelj sa zanimanjem. Ono što bih htjela reći, da socijalni radnik, nemam vremena pogledati da li smo mi možda to nespretno definirali, ali neće socijalni radnik diskrecionom ocjenom donositi iznos naknade pojedinačno, nego ministar odluku donosi o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljskoj obitelji, a ta naknada je razrađena u odnosu na naš kategorije naših korisnika, dakle za smještaj maloljetnog djeteta koji je predškolski, školski uzrast, osobe sa invaliditetom invaliditetom itd. da sada ne nabrajam. I tu ćemo odluku sada sukladno sa financijskim planom, odnosno proračunskim sredstvima koje smo osigurali za provedbu ovog zakona korigirati u korist svakako boljeg i lakšeg provođenja ovog zakona. Hvala. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovana ministrice, izuzetno je važno da se donese ovaj zakon. On zasigurno će otvoriti u primjeni niz problema i ja pretpostavljam da ćete na te probleme pratiti ih i onda u odnosu na to reagirati. Moje pitanje je vezano, ja apsolutno sam stanovišta da je udomiteljstvo dobar oblik i vi imate službe koje će to kontrolirat, ali da li ste razmišljali, obzirom na cjeloživotna obrazovanja, da ministarstvo radi edukacije, da radi eventualno, da mu se omogući eventualno nekakvo doškolovanje ili nešto jer će se desit u jednom trenutku kada mi nećemo imati, uz dobru volju da se ljudi s tim bave, ljudi koji će se moći baviti, odnosno koji će imati adekvatno obrazovanje. I mislim da je tu jedan napor koji ministarstvo treba napraviti, s jedne strane je vezano uopće uopće taj jedan PR da ljudi znaju da se mogu baviti, a drugi napor je da u kontekstu toga, da u odnosu na raspoloživu radnu snagu možda imamo opciju više udomitelja. (HDZ)** Evo hvala. Evo ovo je još potrebno pojasniti, hvala vam na ovoj replici. Mi smo u članku 45. naglasili tu stručnu potporu udomiteljstva koja treba biti jer je u zakonu kontinuirano, a što se tiče promoviranja općenito sada ovog zakona koji je ipak drugačiji nego što je postojeći zakon, ja moram reći da je UNICEF 5 milijuna kuna dao na raspolaganje i ministarstvu u suradnji sa ministarstvom akademskom zajednicom radit će se i promoviranje i edukacije, program se zove Za snažniju obitelj gdje će se educirati udomitelji, potencijalni, obitelji postojeće, srodničke obitelji jer nam cilj s vremenom ipak jačati te obitelji, djecu vraćati koliko je to moguće i treće, stručne radnike u centru koji donose odluke da svi po istim kriterijima jednakim imaju alate za donošenje jednakih odluka. Poštovane kolegice i kolege, iznimno mi je drago što je gospođa Murganić došla danas na ovaj važan Zakon o udomiteljstvu i žao mi je što nije bila kad je bio Zakon o psihoterapiji. htjela bi još skrenuti pozornost da tradicionalni udomitelji su na neki način kažnjeni ovim zakonom jer im se ne pruža mogućnost profesionalizacije niti se spominje retroaktivno da im se priznaju prava iz radnog odnosa za sve godine koje su proveli u udomiteljstvu pružajući štićenicima brigu, ljubav i skrb a danas ti isti udomitelji su korisnici socijalne pomoći jer nisu odradili svoj radni vijek nego su se brinuli o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Pa evo ako bi mogli još između dva čitanja uvažiti ovaj prijedlog, hvala. Hvala. Ja zaista dođem u Sabor, to svi znate, dolazim redovno na odbore, to čak me pohvale i zastupnici, kada nisam bila prisutna bilo je zato što sam bila ili na Vladi ili je bilo sa Predsjednicom susret oko demografskih Hvala ovo su zakoni na neki način promoviraju djelatnosti sam rad ministarstva. A što se tiče retroaktivnog priznavanja priznavanja i staža i mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, tradicionalnim našim udomiteljima, mislim da je gotovo pa nemoguće, ja zaista to ne bi, ali im otvaramo mogućnost svi koji imaju uvjete prelaze sa tradicionalnog na Furio (Nezavisni)** Vrijeme. Sada je na redu gospodin Mato Čičak, nema gubi, gubi pravo. I sada je na redu gospodin Ante Babić, isto sa svojom pojedinačnom raspravom. vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice sa savjetnicom. Pozdravljam naravno prijedlog ovog Zakona o udomiteljstvu, o njemu se jako puno pričalo i danas slučajući svoje kolege zapravo pokazujući tu empatiju za korisnike, djecu koju bi trebalo udomiti, svi na neki način želimo dati obol, svi govoriti o ovim stvarima a zapravo je jedino Ines Strenja-Linić ona osoba koja je involvirana u slučaju udomiteljstva, rekao bih od samog početka i svojim osobnim primjerom i sjećam se jako dobro, nedavno održane tematske sjednice gdje se zapravo moglo govoriti o udomiteljstvu i o posvajanju djece u RH i bilo je dobro čuti različita mišljenja o rekao rekao bih, ovim pojavama, neću govoriti o problemima. Činjenica je da 6800 osoba je udomljeno kod 3409 udomitelja, to su podaci iz 2016. g., ali podaci iz 2017. g. govore da 174 udomitelja zapravo nemaju svoje korisnike. Zašto je tome tako i zbog čega se to zapravo događa? Reći ću dvije stvari, pokušat ću komparirati kad se govori o ovom prijedlogu zakona, onda se govori o ciljevima deinstitucionalizacije i transformacije domova. I ja imam negativna i loša iskustva po tom pitanju, primarno zbog deinstitucionalizacije koja se dogodila u RH, rekao bi na jedan vrlo loš način i tada su u i stručnjaci iz drugih zemalja a i naši stručnjaci upozoravali da deinstitucionalizacija ne može i ne smije ići na takav način način pogotovo ne sa osobama, najtežim invalidima, ja sam to dužan ovdje reći čisto zbog same deinstitucionalizacije i onda nam se dogodilo da su nam deinstitucionalizirane osobe u RH udomiteljske obitelji ili kroz neke udruge zapravo služili kao nekakav paravan za izvlačenje sredstava, a to odgovorno tvrdim. S druge strane ne smijemo zanemariti činjenicu da je i bivša Vlada kada je bila još, uzeli su kredit od Svjetske banke od 70 milijuna eura i jedan dio tih sredstava, gotovo milijun eura trebao je služiti za deinstitucionalizaciju što se zapravo nije dogodilo i danas bi čovjek evo onom retorikom i koji oni govore u Hrvatskom saboru se moglo pitati gdje su pare, gdje su novci od Svjetske od Svjetske banke. Dakle, slažem se, deinstitucionalizacija je potrebna raditi na njoj, ali se trebalo početi sa djecom i sa lakšim slučajevima. samog ovog prijedlog Zakona o udomiteljstvu, pitanje se postavlja zbog čega je toliki malu broj udomitelja odnosno recimo zašto u 2017. g. gotovo 200 udomitelja nema korisnike. ako pozorno čitate i obrazloženje ovog zakona, kaže se da broj novih udomiteljskih obitelji unazad nekoliko godina je u stalnom opadanju, posebice obitelji mlađe životne dobi i višeg stupnja obrazovanja. To je jedna stvar. Druga stvar su same naknade za udomitelje od 2500 kn uz naravno kategorizacije vezano za djecu koja su zanemarena od roditelja, bez odgovarajuće roditeljske skrbi, HIV pozitivnu djecu gdje su iznosi daleko viši. E sad na 2500 kn ako još uplatimo doprinose, to su minimalni zapravo doprinosi koji će stvarati novu kategoriju ljudi sa minimalnim mirovinama, i o tome treba razmišljati. Isto tako teško je naći mlade i obrazovane ljude koji će recimo raditi i baviti se profesionalno zanimanjem udomitelja. Sam zakon ili prijedlog ovog zakona je sigurno dobar i to je dobar put i dobro je da ugleda svjetlo dan i on će u svojoj budućnosti imati određenih izmjena i dopuna i zapravo će realnost odnosno bolje rečeno stvarnost pokazati kako i na koji način i u kojem pravcu ćemo ići kako bi se ovaj zakon poboljšavao. Da se vratim malo na ovaj dio vezano za broj korisnika udomitelja. Dakle 2342 je djece i to one djece koje su bez odgovarajuće roditeljske skrbi, HIV pozitivne djece, djece žrtve nasilja u obitelji, maloljetne trudnice, djece sa teškoćama u razvoju i djece s problemima u ponašanju. Istina je da nas se također ovdje čulo da je daleko bolje za dijete da je u udomiteljskoj obitelji nego u određenoj instituciju. Međutim, ja ne zanemarujem rad institucija i smatram da velika većina uz određene iznimke svoj posao jako dobro radi i mislim da Ministarstvo Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike o tom slučaju ima pune ruke posla. S druge strane donoseći određene zakone a mi zaboravljamo da smo ih nekoliko donijeli u Hrvatskom saboru ministrice da ti zakoni u određenim segmentima opterećuju radnike u centrima za socijalnu skrb. Dakle njima se obim posla povećava. Naravno politikom, lijevom, desnom, manje je bitno ali činjenica je da ne razmišljamo o tom segmentu da to nisu svemogući ljudi da se njihov opseg posla povećava i da trebamo i kod takvih stvari paziti na takve stvari i ne govoriti da su ljudi iz centra za socijalnu skrb zapravo početak alfa i omega svega što se i ovog pitanja vezano za udomiteljstvo tiče. dozvole za dozvole za udomiteljstvo daje centar i da se tu ne vrše određene edukacije, o tome je i kolegice Sunčana govorila danas u svojoj replici, zapravo govorivši o tome da nije ravnomjerno raspoređeno udomiteljstvo u RH, daleko je ono više u Zagrebu i to ste vi jako dobro obrazložili u Zagrebu i okolici Zagreba i sjeverozapadnom dijelu Hrvatske dok je recimo od Zadra pa južnije gotovo nemoguće naći udomiteljsku obitelj. Dakle gotovo nemoguće. E sad, raditi na toj edukaciji jest potrebno ali ukoliko država stvarno želi i ozbiljno se želi baviti ovim problemom udomiteljstva onda će ti iznosi samih naknada, ne samo po korisniku nego i za same udomitelje i doprinosi na njihove plaće morati biti veći a time i veća izdvajanja iz državnog proračuna. Možda još nešto vezano za udomitelje što sam možda mislio reći ali kolege su govorile, mislim da je to kolegica Ines Strenja-Linić jako dobro obrazložila kako i na koji način, kako se treba zapravo ponašati prema tim korisnicima. Mislim da mi nismo na sreću imali puno teških slučajeva, nekih negativnih slučajeva. Spomenuti ću samo kada se govori o starijim korisnicima i odraslim osobama, sjetite se samo slučaja Lamza prije mjesec dana kada su se srušile niz takvih negativnim kritika i prema samom ministarstvu koje uopće nema veze sa time niti to može znati ali javnost voli brzo osuđivati a tog istog kolegu našeg bivšeg, dakle primili smo ovdje u Hrvatskom saboru, o njemu su pozitivno govorile i pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom, o njemu su filmove i ne znam dokumentarce snimao i BBC, ARD i CDF da bi se na kraju dogodilo da taj čovjek bude pribijen na stup Dakle sama deinstitucionalizacija da, transformacija domova da, zato sam da to ide od lakših slučajeva pogotovo što je vezano za djecu, a tek onda za ove malo teže slučajeve i mislim da to treba polako, postepeno raditi a kod ovog Prijedloga zakona o udomiteljstvu, naravno podržavam i vjerujem da će i do drugog čitanja možda biti nekih poboljšanja ali siguran sam da će u budućnosti on doživjeti svoje izmjene i dopune. Hvala lijepo kolega Babić. Samo jednu malu stvar, kada govorite o bivšoj Vladi, trebate biti precizniji radi mogućnosti samoozljeđivanja. …/Upadica Gospođa Bedeković, izvolite. Replika, gospođa Bedeković, izvolite. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Imala sam odgođenu reakciju na vašu izjavu, hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega, samo kratko ću se osvrnuti na ovaj vaš podatak gdje ste rekli da 174 udomitelja trenutno u Hrvatskoj prema statističkim pokazateljima nemaju svoje korisnike i sami ste rekli da se otvaranjem mogućnosti uspostavljanje udomiteljstva kao zanimanja. Dakle i između ostalog je intencija dakle pojačavanja interesa za udomiteljstvo ali ste jako lijepo naglasili da je jako važno voditi računa o tome da nam se ne ponovi trend da udomiteljstvo postane paravan za izvlačenje novčanih sredstava a ja bih dodala i da zapravo ta jedna humanost da prevlada ekonomski interes. I zato ponovno naglašavam, a i vi ste to naglasili, potrebu uvođenja mehanizma, mehanizama nadzora i kontrole a s obzirom na deficit ljudskog faktora u našim centrima socijalne skrbi, o ovome itekako treba voditi računa. Hvala lijepo. **Radin, Furio Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Bedeković, drago mi je da i vi razmišljate i govorite o ljudima koji rade u centru, oni su stvarno preopterećeni, znate nije lako kada sami kao obitelj, ja i moja supruga ne možemo odlučiti o vlastitom djetetu što da bi to ljudi iz centra mogli bolje napraviti. Teško, njima nije lako i ja ih u potpunosti razumijem. I isto tako kad sam govorio vezano za tu profesionalizaciju udomiteljstva, da, ovime se zakonom i profesionalizira to zanimanje. Srećom, mi nemamo puno negativnih iskustava, imamo ih, imali smo ih i u ministarstvu tada ali njih nije puno na sreću. To stvarno ljudi rade, ima pozitivnih primjera, o tome je i kolegica Maksimčuk govorila. Dakle jako pozitivnih primjera. Mi na te ljude uopće ne gledamo, vi imate slučajeva gdje imate udomiteljske obitelji koji su imale 10, 12 djece, danas su socijalni slučajevi, a to bi trebali biti heroji ovoga društva. Zato mi je drago da se pokazuje velika empatija, ali treba onda napraviti jedan zakonski okvir koji će se prilagoditi tome. Ćelić. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče Babić, govorili ste o neujednačenoj rasprostranjenosti i evidentno je dakle, Dalmacija, Istra, Hrvatsko primorje, tamo je vrlo malo udomiteljskih obitelji i možda će uistinu ministarstvo trebat napravit određenu promidžbenu kampanju s obzirom da je evidentno da postoje određene predrasude, da nije samo pitanje novca, nego je pitanje određenih predrasuda. Recimo jedan recentni primjer terapijska zajednica za žene ovisnice je trebala biti otvorena u dalmatinskoj zagori i ljudi su se tamo pobunili tako da će ta terapijska zajednica morati ići u Slavoniju na drugu lokaciju, što je isto tako nedostatak određenih informacija i na tome svi zajedno trebamo radit pa tako i na području udomiteljstva. poraditi na tome da barem bude jedna, onako simbolično. A što se tiče recimo otvaranja terapijske zajednice u dalmatinskoj zagori, to je mjesto do mene i znam jako dobro tu situaciju, dakle mi već imamo jednu terapijsku zajednicu, ali za muškarce, ovo je trebalo biti za žene i mislim da je to bio jedan nesporazum, zapravo dopustilo se nekolicini osoba iz samoga mjesta da ne dopuste još jednu takvu zajednicu jer oni smatraju da u tako jednoj maloj sredini koja je defakto depopularizirana to ne bi bilo dobro. nisam na njihovoj strani, mislim da su tu pogriješili jer imaju pozitivna iskustva iz ove prethodne zajednice, jako pozitivna iskustva, mislim da su to trebali dopustit. Ali hvala što ste na to upozorili. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Babić, vi ste otvorili, odnosno u početku rasprave ste rekli nešto što ja mislim da je istina za svaki posao, a to da nema jednog rješenja, da treba ponuditi što veću lepezu rješenja i na taj način zapravo opće govoriti o toj problematici. Ja inače u raspravama u ovom Saboru nešto s čim se baš ne bavim, rijetko raspravljam, ali o ovom želim raspravljati, moja sestra je socijalni radnik koja je radila niz različitih poslova i u obitelji znam o čemu je riječ. Recimo druga izborna jedinica oko Vrbovca ima strašno puno udomiteljskih obitelji, zašto? Dakle zato što su ljudi jednostavno vidjeli jedni od drugih da je pomoć dobra i to zasigurno treba stvoriti u jedne zakonske okvire. Ako imamo od svih udomitelja 5% negativnih iskustava, to znači da smo uspjeli i to treba u tom smislu gledati i u tom smislu, ne znam, i afirmativno govoriti o ovom zakonu sa idejom da ono što smo ukazali se poboljša između dva čitanja.

Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, sami ste rekli ako vam je sestra socijalna radnica, onda vam ona to najbolje može reći. Ja se užasavam, a bili smo svjedoci niza događanja koja su bila vezana za ministarstvo i nisam mogao intervenirati, a po pitanju djece i nekih drugih slučajeva gdje smo imali, a sad vam neću govoriti primjer, samo jedan primjer u jednom malo većem gradu u Dalmaciji, dakle 5 godina je centar za socijalnu skrb pratio tu obitelj, sud je naložio da se djeca oduzmu toj obitelji, a onda su neki naši kolege iz Živog zida davali support putem Facebooka i napravili su zapravo jednu stravičnu situaciju gdje nisu pomogli ni toj djeci, niti samom centru, a sama ravnateljica centra je imala takve neugodnosti zapravo da je odstupila sa svoga radnog mjesta jer to nije više mogla podnositi. Ne samo taj, već i niz drugih, zato trebamo biti oprezni kad govorimo takve stvari. **Radin, Furio Hvala, gotovi smo sa replikama i sada će govoriti pojedinačno gospođa Vesna Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo puno je već o ovoj temi rečeno i drago mi je dakle da se prijedlog zakona koji imamo danas na dnevnom redu promatra iz različitih aspekata, a ja ću evo svoj dio vremena koji sam dobila na raspolaganje zapravo iskoristiti da malo još na neki način rezimiram neke ključne točke zakona i da dam evo neke svoje konkretne isto tako prijedloge na konkretne članke zakona. Kada zakon u prvom čitanju ovako generalno gledamo, već sam rekla i još ću jednom ponoviti, da je ovaj zakon doista po mom mišljenju odraz i fleksibilnosti i prilagodbe i vremenu i situaciji u kojoj živimo i da doista u tom smislu možemo reći da je riječ o jednom fleksibilnom, modernom zakonu i upravo je to razvidno iz njegovih ključnih točaka. Dakle ponovit ćemo, prisjetit ćemo se malo da naglasak zakon stavlja prije svega na deinstitucionalizaciju djece i odraslih koji su smješteni u ustanovama. Podsjetit ću na brojku da trenutno negdje oko 1419 djece imamo smještene u domovima i da, podsjetit ću još jednom, smještaj u domove, domove, ustanove zapravo treba biti zadnja opcija kad je riječ o promišljanju razvojnih potreba djeteta i promišljanju sredine u kojoj će dijete iz disfunkcionalne obitelji rasti i razvijati se. Naravno, uz deinstitucionalizaciju djece i odraslih koji su smješteni u ustanovama, ruku pod ruku ide i prevencija institucionalizacije djece i odraslih, a jednako tako dakle ovaj zakon stavlja naglasak na motiviranje, povećanja dakle broja udomiteljskih obitelji. Prisjetimo se statističkih podataka, već smo nekoliko puta i rekli, ja ću ipak ponoviti da najveći broj udomiteljskih obitelji obitelji imamo na području središnje i SZ Hrvatske, osobito u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, neke slučajeve je naša ministrica vrlo detaljno objasnila, dok najmanji broj, dakle, udomiteljstava imamo u južnim i priobalnim područjima RH, tako da smatram potrebnim još jednom naglasiti da će ovaj zakon doprinijeti regionalnoj ravnomjernosti, pristupačnosti udomiteljstva na području cijele Hrvatske. A jednako tako kada je riječ o dobnoj strukturi udomitelji, otvara se prostor dakle, poseban naglasak se stavlja na trenutačne podatke, koji kažu da najviši broj udomitelja imamo sa završnom ili čak i nezavršenom osnovnom školom u poznim godinama, a ovaj zakon, rekla bih na neki način, stimulira uključivanje u ovu plemenitu djelatnost, mlađih osoba, osoba sa završnom školskom, školskom, odnosno, stručnom spremom iznad srednje škole, naviše, upravo kroz otvaranje mogućnost instituta udomiteljstva kao zanimanja za zaposlene roditelje, koji će samim time omogućiti zapošljavanje a onda i samozapošljavanje kroz uplaćivanje svih onih prava koje idu iz radnog odnosa mirovinsko, zdravstveno osiguravanje itd, i kroz omogućavanje, ostvarenje naknade, odnosno, plaće. Dakle, ponoviti ću, malo samo da se podsjetimo one brojčane pokazatelja, dakle, 2,5 tisuće kn za srednju stručnu spremnu, 10 osnovica za završen preddiplomski i diplomski studij i 13 osnovica za završen diplomski studij i tu mi se čini da ovime dakle, uspostavljanjem mogućnosti udomiteljstva kao zanimanja, ujedno imamo i jednu demografsku mjeru, koja će omogućiti osobito našim mladim obrazovanim ljudima, koji imaju posebnog afiniteta za ovu vrstu djelatnosti. Dakle, naglašavam ne pod svaku cijenu, ovdje je potrebna jedna posebna vrsta i afiniteta i stručnih znanja da bi se netko bavio ovime. Dakle, tu ćemo ipak otvoriti jedan prostor za samozapošljavanje, ali i netko je govorio o toj problematici, dakle, dati prostor za razvoj socijalnog poduzetništva, dakle, osobito u ruralnim sredinama, ali jednako tako i u urbanim prostorima naše domovine. Naravno da ovu mjeru svakako pozdravljam, ali ponovno upozoravam na potrebu, već sam to govorila, pa neću puno puta ponavljati, samo kratko ću, dakle, na potrebu propisivanja mehanizama, nadzora i kontrole nad djelatnošću udomiteljstva kao zanimanja, a posebno specijaliziranog udomiteljstva jer je tu riječ o posebno ranjivim kategorijama djece, pa onda i odraslih, osobito djece s posebnim potrebama, teškoćama u razvoju itd. Ono što smatram još posebno bitnim i važnim za naglasiti, osim razvijanja mehanizama, kontrole inspekcije, jako je bitno omogućiti i razviti u praksi, nakon što ih propišemo zakonom, mehanizme osposobljavanje udomitelja za uopće za uopće obavljanje djelatnosti udomiteljstva, provođenje periodične edukacije, ali isto tako i uspostavljanje i organiziranje povremenih, ako ne i stalnih grupa potpore, što je jako bitno. I smatram da je upravo u te stručne timove, izuzeto bitno, uključiti baš pojedine profile stručnjaka, prije svega, socijalne pedagoge a onda i edukatore, rehabilitatore. I još na kraju, složila bi se s kolegicama i kolegama, koji su ukazali na definiranje dobne razlike između udomitelja i udomljenog djeteta, koja ne može biti manja od 18 g. to je ok, ali, bih tu preciznije definirala srodničko udomljavanje, kako bismo omogućili udomljavanje braće i sestara. Slažem se da bi to trebalo preciznije definirati. definirati. I svakako ono što sam rekla, na kraju ću ponoviti, naravno da ovom zakonu treba dati šansu da zaživi u praksi, da ga treba promatrati afirmativno, ali jednako tako i očekujem da ćemo do drugog čitanja, da će ministrica i njen tim uvažiti sve naše preporuke i da ćemo već do drugog čitanja imati još bolju i još poboljšanju verziju ovoga zakona, koji smatram vrlo bitnim za rješavanjem ove problematike u praksi. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Imate jednu repliku, gospođo Petrijevčanin Vuksanović. **Petrijevčanin Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice Bedeković. Evo, cijela ova rasprava oko zakona, koji svi smo se složili da ima pozitivnu nakanu i cijeli ovaj zakon, će se praktički svesti, na najbanalnije rečeno, ako oni koji imaju plemenite nakane i sa djecom i sa starijem i sa općenito sa udomljavanjem, da im se poboljšaju mogućnosti, njihov status i općenito ono što imaju na raspolaganju, da te svoje plemenite nakane realiziraju. S jedne strane, to ovaj zakon omogućava, a onima pak, s druge strane, koji nemaju takve plemenite i udomljavanje im služi za nešto drugo, njima to treba onemogućiti ili ih čak kazniti za to. Ako to uspijemo postići, onda će svima nama ovo biti na hvalu. Hvala lijepo.

I naravno, zakone i radimo da bismo se usmjerili na praksu i da bismo ovu problematiku regulirali u svakodnevnom životu, a prije svega na korist i u centar pozornosti potrebe djece, disfunkcionalnh obitelji, naravno i odraslih iz takvih obitelji i na prvom mjestu imati na umu zadovoljavanje njihovih potreba i rješavanje problema u njihovu korist. Hvala lijepo Hvala i vama. I sada pojedinačno će raspravljati gospodin Glavašević. **Glavašević, Bojan Poštovane kolegice i kolege, poštovana ministrice. Ja ću svoju pojedinačnu raspravu ovdje zapravo prilično usko ograničiti na jednu temu o kojoj je danas već bilo riječi, a zapravo mislim da je bitna. Ona je zapravo se tiče istovremeno i i najviše se tiče toga da djeca koja su unutar sustava, koja su u domovima dobiju priliku odnosno više prilika da odrastaju, da budu udomljena u obiteljima, ali se zapravo tiče i toga kakav kakav želimo da taj sustav bude i kako želimo da tretira građanke i građane RH. Ja bih počeo od podataka koji su službeni, dakle za 2016. godinu. Oni su već bili spominjani danas. Dakle, mi smo govorili o tome kako su udomitelji u RH uglavnom osobe iznad 50 godina, kako trećina udomitelja nema završenu srednju ili čak osnovnu školu. Govorili smo o tome kako je udomiteljstvo koncentrirano uglavnom u ruralnim krajevima i kako broj mladih visokoobrazovanih udomiteljskih obitelji u urbanim sredinama, kako je inače malo i kako broj opada. Također imam podatak da u sustavu postoji gotovo tisuću djece koja odrastaju u domovima umjesto u udomiteljskim obiteljima. Dakle, sasvim sigurno i o tome je bilo danas riječi i da je u interesu naravno i djeteta i to smo spominjali, mislim da oko toga zaista postoji konsenzus, da odrasta u obitelji. U postupku elektronskog savjetovanja odnosno javnog savjetovanja Ministarstvo je dobilo prijedloge i od pojedinaca, ali i od mnogih udruga, kao što je primjerice udruga Dugine obitelji. Dobili su prijedloge da se u Zakon uvrsti mogućnost udomiteljstva za životne partnere i za neformalne životne partnere. Ministarstvo je odbilo sve prijedloge. Dakle, u čl. 3. Prijedloga Zakona o udomiteljstvu definira se udomiteljska obitelj. Navedeni su samo bračni i izvanbračni drugovi. Također, isto se navodi u kasnijim člancima 18., 39., 41. Izostavljeni su životni partneri i neformalni partneri. Zakon o životnom partnerstvu koji je donesen 2013. godine velikom većinom glasova u ovome Saboru zapravo poziva na izjednačavanje životnih partnera sa bračnim i izvanbračnim drugovima u svim upravnim postupcima. Znanost i to je možda važno jer je argument o kojemu ovdje treba govoriti, da je znanost zapravo suglasna. Ne postoji razlika u razvoju djece koju odgajaju heteroseksualni odnosno istospolni parovi. Seksualna orijentacija ne utječe na roditeljske i odgojiteljske kapacitete. Ne postoje znanstveni temelji za ograničavanje prava istospolnim parovima na pristup postupku udomiteljstva. Vodeće svjetske, vodeće hrvatske strukovne udruge zalažu se za zakonske promjene u smjeru proširenja pristupa udomiteljstvu i za istospolne parove. Dakle, ja bih ovdje htio pozvati prije svega da Hrvatska donese kroz ovaj Zakon, da stane uz bok najrazvijenijim europskim zemljama koje su slijedile ovo što sam upravo rekao. .../Govornik se ne razumije./... koje su priznale to stanje i koje su omogućile istospolnim parovima da budu udomitelji. Ja vam mogu pročitati popis europskih zemalja koje su omogućile istospolnim parovima da budu udomitelji. To su Andora, to je Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Island, Irska recimo, Luksemburg, Malta, jedna vrlo katolička zemlja poput Hrvatske, Luksemburg, to sam rekao pardon, Nizozemska, Norveška, Portugal, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, dakle broj europskih zemalja koje su to omogućile zaista je velik, dominantan je. Moram priznati da mi je teško pronaći argumente i razumjeti argumente zbog kojih i mi to nećemo napraviti. Ovdje treba reći također da i to je ono možda jezgra svega ovoga, da država zapravo ne smije ograničavati pravo djeteta na najbolju moguću udomiteljsku obitelj samo zato što je netko istospolni par bilo formaliziran kroz životno partnerstvo, bilo neformalan, ne smije biti temelj za diskriminaciju, a toga je bilo. Ja ne znam da li ste svjesni, a trebali biste biti svjesni da postoji tužba protiv RH zbog diskriminacije u postupku udomiteljstva. Ja mislim da nam takve stvari ne trebaju. I ne samo to, nego smatram da, mislim možemo prevenirati to, ali to nije čak pitanje štete za RH. Ovdje u prvi red mora doći interes djeteta i interes jednakog tretmana hrvatskih građanki i građana pred zakonom. Oni moraju imati jednake prilike kao i svi ostali. Mislim, imam dojam da dok govorim ovo nemam, mislim dok se gledamo ne vidim s vaše strane problem s tim, ne vidim neku vrstu negodovanja. Tako da evo, ja bih zaista pozvao na ovaj način u ovoj svojoj pojedinačnoj raspravi, ovo je prvo čitanje Zakona, da do drugog čitanja Zakona zaista uvrstite mogućnost verbatim dakle, sukladno Zakonu o životnom partnerstvu iz 2013. koji na to poziva, dakle neformalne i formalne životne partnere, istospolne zajednice da stavite u ovaj Zakon, da se istospolnim parovima omogući da budu udomitelji. Djeci je svakako u interesu da odrastaju u obitelji, da odrastaju u zdravoj sredini. Znanstvena istraživanja su pokazala da nema razlike u tome. Ja mogu razumjeti da postoje značajni otpori u našem društvu, značajni pritisci postoje da se to ne napravi ali mislim na nama je kao osobama koje su naše sugrađanke i sugrađani izabrali da ih predstavljamo, da pomognemo da Hrvatska stane uz bok ovim zemljama koje sam pročitao. To su razvijene europske zemlje i ja mislim da mi to zaista možemo. Evo, hvala. Nadam se da do drugog čitanja zaista neću morati pisati amandmane i ako ove stvari budu uvrštene zaista to će nama u velikoj mjeri olakšati da podržimo ovaj zakon. Hvala. Hvala. Dvije replike imamo. Prvu repliku ima gospodin Culej. **Culej, Kada pogledate u jednoj reklami jednoga divnoga i uglađenoga predstavnika gay populacije koji onako kulturno, fino, nježno s osjećajem se drže za svoje nježne ručice ne možete ni zamisliti što je što je jedna organizacija napisala o njima. To nije neke ksenofobna, izvješće nego od …/Govornik se ne tipična gay praksa je pravi medicinski horor, zamislite zamjenu sline, fekalija, sperme i krvi sa desecima nepoznatih muškaraca tijekom godine. Zamislite pijenje urina, gutanje fekalije, detalji u tekstu, ljubav se zove u septičkoj jami. I rektalne traume na redovitoj bazi, kako ne reklamirati takav život djeci kao zdravu alternativu, svemu onome što mu pruža jedna normalna bračna zajednica.

Da, kolega Culej, mislim da nije moguće zapravo, mislim da vi govorite sami o sebi svaki put kada otvorite usta. Mislim ja vas neću ovdje vrijeđati, to bi zaista bilo prekomjerno granatiranje kolega Culej, o sebi, sasvim dovoljno govorite. A isto tako kao eksponent pritisaka o kojima sam govorio u svojoj pojedinačnoj raspravi, gledajte ovo je potpuno nevezano za ništa. Jedno je što kaže gospodin Culej, drugo je što kaže znanost.

o tome što stručnjaci misle o onima koji rade te i slične gadosti pa me čisto i zabrinjava da štitite takve stvari i da ne poštujete tog gospodina …/Govornik se ne razumije./… kako se zove, ipak je on stručnjak,

a možda ne bi trebao a ja kao psiholog koji sam pročitao sva ta istraživanja o kojima se govori, oprostite, mogu vam reći da stoji i ono što je rekao gospodin Glavašević. Znači da postoje istraživanja koja dokazuju to i te dvije stvari nisu u vezi. Ja neću dati opomenu ni vama, niti gospodinu Glavaševiću zato što to nije stvar za opomenu, to je stvar za razmišljanje za raspravu i mnogi raspravljaju o tome pa bih vas molio da ne idemo dalje s polemikama. OK? Ajmo dalje. Gospođa Jeckov. govorili ste o tome, o tužbama dakle koje postoje i koje će eventualno postojati. Ja smatram da ovom zakonu treba dati priliku. Ovaj zakon govori ozbiljno o problemu udomiteljstva i konačno ga rješava na odličan način i o učincima ovog ovog zakona moći ćemo već nakon 6 mjeseci nešto reći, odnosno ukoliko se poveća broj udomitelja, on je već samim tim postigao svoju svrhu. Istovremeno se nadam da će Ministarstvo između dva čitanja prepoznati značaj i potrebu da se Zakon o životnom partnerstvu dakle da se ovaj zakon usuglasi sa Zakonom o životnom partnerstvu. Bojan (SDP)** Hvala. Hvala i na komentaru kolegice Jeckov. Dakle Udruga Dugine obitelji danas je imala konferenciju za medije između ostaloga koji su naveli podatke o tome kako su institucije u nekoliko navrata, dakle ima više primjera kada su odbijali istospolne parove u postupku udomiteljstva baš ne vodeći izravno da je razlog činjenice da su oni istospolni par. Dakle, iako su to u pitanju mladi parovi, visoko obrazovani, situirani, koji su pozitivno prošli sve psihološke, sve socijalne testove, dakle po svim pitanjima su zadovoljavali visoke kriterije za udomiteljstvo. to zaista ne bi smjelo biti tako. To je mislim čista diskriminacija. I toga, ja sam uvjeren će biti, takvih tužbi. Mi znamo sad, evo ja sam naveo primjer jedne ali takvih tužbi će biti još ukoliko ovo ne budemo spriječili. **Radin, Furio Gospođa Lukačić kao pojedinačna rasprava. Izvolite gospođo Lukačić. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa evo ja izražavam zadovoljstvo što se ovaj zakon našao na našim klupama, rekla bih u sustavu reforme socijalne skrbi kao jedan korak naprijed ka deinstitucionalizaciji korisnika i transformaciji domova socijalne skrbi o kojoj već evo nekoliko godina intenzivno govorim. Kao što sam već i ranije napomenula u svojoj replici, Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, a i Konvencija o pravima djeteta, priznaju djetetu pravo na život u obitelji jednako kao i osobi s invaliditetom u obitelji i zajednici. Kada je u pitanju deinstitucionalizacija o kojoj već govorimo godinama, intenzivno, i u koju je RH krenula, po mom osobnom mišljenju možda malo naglo i možda smo u tom trenutku još uvijek bili malo i nepripremljeni za ovaj vrlo opsežan proces, ali krenuli smo i to smatram da je dobro. Mislim da je udomiteljstvo jedan od oblika deinstitucionalizacije izuzetno dobra stvar, iako, moram reći, da mnogi baš i ne misle tako. Ja poznajem mnogo djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom koji se nalaze u udomiteljskim obiteljima. Neki su jako zadovoljni, a neki i nisu. S druge strane moram reći da su i neki udomitelji zadovoljni, a neki i nisu. Stoga mi je drago što će ovaj zakon konačno udomiteljima dati položaj kakav oni zaslužuju i do sada, ja sam sigurna da se većina udomitelja bavila udomiteljstvom zato što su to željeli raditi, što je to humano, a ne isključivo zbog naknada koje su dobivale, koje i nisu bile baš tako velike. Stoga mi je drago da ovim zakonom rješavamo njihov status. Na ovaj zakon dosta primjedbi i rekla bih i konstruktivnih nekih prijedloga, uputila je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Vidjela sam da ste, gospođo ministrice, u javnoj raspravi gdje je ona uputila svoje prijedloge, neke od njenih prijedloga i prihvatili, što zahvaljujem i podržavam, međutim neke niste pa evo, predlažem da još jednom između ova dva čitanja razmotrite postoje li još mogućnost da se neki njeni prijedlozi prihvate. Osobito mislim na članak 7. gdje u svakom slučaju mislim da nikakva rehabilitacija za osobe koje su počinile nasilje u obitelji i neko teško kazneno djelo za koje su osuđeni ne može biti razlog da se u budućnosti bave udomiteljstvom. Jednako tako, članak 16., iz članka 16. proizlazi da specijalizirani udomitelji ne bi mogli pružati usluge osobama osobama s invaliditetom, korisnicima osobama s invaliditetom, nego samo djeci s teškoćama u razvoju ili djeci općenito. Mislim da bismo u ovaj članak, kao što sam rekla i po prijedlogu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom trebali uvrstiti i osobe s invaliditetom upravo i zbog toga što specijalizirano udomiteljstvo će za mnoge osobe s invaliditetom biti ono što njima doista treba obzirom da im u paleti usluga sigurno trebaju usluge ljudi koji su specijalizirani za određena zanimanja koja osobama s invaliditetom u pružanju usluga mogu biti od velike važnosti. Postoji još dosta primjedbi, odnosno prijedloga pravobraniteljice, ja sada neću sve ovdje posebno jer to ćete imati prigodu vidjeti i razmotriti između ova dva čitanja. Želim još istaknuti da je moje osobno mišljenje, a i mnogi kolege danas su ovdje spomenuli da je kontrola udomitelja od strane centara za socijalnu skrb ili već od nekakvih inspekcija izuzetno važna. Mi znamo i svatko od nas vjerojatno poznaje neke koji su živjeli u udomiteljskoj obitelji, koji su bili tamo i maltretirani i svašta im se događalo, a da naši centri za socijalnu skrb nisu poduzeli adekvatne mjere kako bi se tu osobu maknulo iz te udomiteljske obitelji, negdje jesu, negdje nisu, no međutim nije pravilo da se ljudima, ljudima, korisnicima koji su smješteni u udomiteljskoj obitelji to događa. Kad su u pitanju osobe s invaliditetom ja onda mogu reći jednu čak

koje se tamo javljaju na SOS telefon, da su mnoge osobe s invaliditetom diskriminirano upravo što se kada je u pitanju nasilje, seksualno, ekonomsko, bilo kakvo, u krugu svoje vlastiti obitelji, nažalost. Dakle nekima je bolje u udomiteljskoj obitelji nego u vlastitoj i obrnuto itd. Međutim bitno je da se što je više moguće kad su u pitanju osobe sa invaliditetom pa i svi drugi korisnici, život osigura u krugu obitelji. Opno što je, još ću evo time ću i završiti ovu svoju raspravu, postaviti jedno pitanje a ujedno i vama gospođo ministrice, prijedlog da o tome razmislite u razmaku dva čitanja je to, to nije predmet direktno ovoga zakona, ali se tiče ovoga zakona, tiče korisnika, konkretno osoba sa invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju a to je da li će kad osoba s invaliditetom ili djeca sa teškoćama u razvoju bude smješten u udomiteljsku obitelj, odnosno što će biti s njegovom osobnom invalidninom? Znamo da saga ako je netko smješten u udomiteljsku obitelj ili u dom, u nekakvu ustanovu socijalne skrbi, ta osoba gubi pravo na osobnu invalidninu. Znamo da je Zakon o socijalnoj skrbi u pripremi, da radne skupine rade svoj posao, pa bih ja molila da ovo uzmete u obzirom prilikom izrade toga zakona te da se osobama sa invaliditetom ne oduzima pravo na osobnu invalidninu jer to nije naknada, socijalna naknada kao što sam već nekoliko puta napomenula, ona je naknada osobi sa invaliditetom da omogući sama sebi koliko je moguće ulazak u zajednicu jer joj niti jedna njena prava prava obitelj pa niti udomiteljska, niti dom socijalne skrbi ne može pružiti ulazak u zajednicu kao što to može on sebi sama. Reći ću evo jedan primjer, ako poželi kupiti laptop, to je ulazak u zajednicu, evo ga, hvala vam lijepa. Imamo jednu repliku, poštovana kolegica Alfirev, izvolite. **Alfirev, Marija (SDP)** Hvala predsjedniče Sabora, kolegice Lukačić. Pa evo na temelju vaše rasprave u kojoj ste spomenuli da zaista nema nema pravila i da se ako netko hoće napraviti loše nekome, napravit će bez obzira gdje se nalazio, bilo to u temeljnoj obitelji ili udomiteljstvu ili nekom drugom obliku socijalne usluge jer to jednostavno ovisi o onome čovjeku, jel', i to je nažalost tako. Međutim kao država, kao sustav, moramo sve učiniti da do toga ne dođe. Naprosto da ne dođe iako nema garancije. Zbog toga i ovaj zakon, u njega bismo trebali ugraditi što je moguće više onih odredbi koje će na neki način garantirati kvalitetu pružanja i na neki način veći nadzor same socijalne usluge. Odgovor, izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Da, ja se s vama slažem, točno je, ja sam zato i rekla da i primjedbe ove koje sam spomenula i od pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom pa i sve primjedbe koje su danas kolege zastupnici ovdje ja sam sigurna da će Ministarstvo akceptirati i uvrstiti sve ono što je moguće kako bi ovaj zakon u konačnici bio doista dobar, dobar, kvalitetan i na zadovoljstvo društva u cjelini udomitelja i korisnika kako bismo evo u konačnici svi bili zadovoljni s tim. Hvala vam lijepa. Hvala. Idemo na zadnju raspravu, poštovani kolega Ćelić, izvolite. o socijalnoj usluzi i vaša nazočnost ovdje je pokazatelj koliko vam je stalo do ove teme i koliko je ova tema bitna u okviru nacionalnog plana reformi vezanih za socijalnu politiku. Danas je bilo puno govora o tome kako unaprijediti udomiteljstvo kao socijalnu uslugu, ono što je svojevrsno novum, dakle to je obavljanje udomiteljstva kao zanimanje i nadamo se da će broj udomiteljskih obitelji porasti jer u kontaktu, svakodnevnom kontaktu sa CZSS-ima, problem je u ovome trenutku udomiti kako dijete tako i odraslu osobu sa ili bez invaliditeta. Kod definiranja pojmova dakle pitanje udomitelja gdje se navodi da to može biti član udomiteljske obitelji ili samac, možda bi trebalo pojasniti u stavku 3. dakle kada se definira udomiteljska obitelj, dakle zajednica koju čine udomitelj, bračni ili izvanbračni drug, djeca i dr. srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu, tu možemo imati određeni problem. Recimo ako se radi o osobi starije životne dobi koja je dementna, ona je član te obitelji i ona bi po toj definiciji mogla biti odnosno predstavnik udomiteljske obitelji pa možda treba razmisliti da se navede kao jedan dodatni članovi obitelji koji su zdravstveno sposobni. Ne znam da li se to može uklopiti jer kažem, član obitelji je i osoba starije životne dobi koja ne može biti zdravstveno sposobna ako se nekakva specifična situacija tu dogodi. definiranja korisnika udomiteljstva dakle dijete, mlađa punoljetna osoba, to je dakle osoba od 18 do 21 g., do završetka redovitog školovanja, tu je isto možda potrebno definirati koja je ta gornja dob završetka školovanja, do 30 g. ili je to do 25., 26. Evo to je nešto što bi možda trebalo vidjeti. Dalje, kod članka 4. smatram apsolutno pozitivnim da se podigao kriterij školske spreme sa osnovnoškolskog na srednjoškolsko kod udomiteljstva, ali pitanje je zdravstvene sposobnosti udomitelja. Znači, što sa ostalim članovima kućanstva. Dakle, u jednom kućanstvu može biti podstanar, zaštićeni najmoprimac, treba li i on imati određenu zdravstvenu sposobnost, da ne bi došlo do određenih problema, kada dođe novi član unutar te obitelji. Dakle, da li treba napraviti provjeru po istome principu, kao i za članove udomiteljske obitelji u užem smislu riječi. Možda bi bilo dobro, dakle, kod osoba, kod onih udomitelja, koji udomljavaju odrasle osobe, sa težim stupnjem invaliditeta ili koji su dakle, nepokretne osobe, da te osobe imaju završen tečaj za njegovatelja. Možda to to je jedan dodatni kriterij i podigli smo kriterije možda i zbog nedostatka udomiteljskih obitelji, možda će nastati u nekakvom prvom razdoblju svojevrsni procjep, ali mislim da i o tome treba razmišljati. Pitanje tko utvrđuje je li osoba u radnom odnosu, da li to utvrđuje centar za socijalnu skrb ili Ministarstvo demografije, obitelji, mladih socijalne politike. Dakle, kada govorimo o udomiteljstvu kao zanimanje, dakle čl. 5. već je bilo govora, kolegica Alfirev je govorila vezano za specijalizirano udomiteljstvo i kada se na neki način suzuje koje osobe mogu biti specijalizirani udomitelji, tu treba vidjeti, da li svi koji imaju preddiplomski i sveučilišni studij ili možda kao, recimo, kod Zakona o djelatnosti psihoterapije, baš navesti specifične studije, kao što je recimo, učiteljska akademija, znači za predškolski odgoj, psihologija, defektologija, socijalni rad. možda je to suženje ali u nekoj perspektivi, ako već sužavamo, da to suzimo baš na ono što je specifično i što će biti onda najkompetentnije ili omogućiti svima. malo je vjerojatno da će liječnik medicine biti nezaposlen, pa bi onda mogao biti udomitelj po zanimanju, ali prema ovome recimo liječnik, ne može biti specijalizirani udomitelj, jer su to prirodne znanosti. Članak 8 koji govori o smještavanja korisnika kod udomitelja, dakle, smještava ga centar korisnika, mislim da je tu dobro, radi što bolje komunikacije između centra korisnika i centra udomitelja, da postoji i suglasnost centra udomitelja kada govorimo o smještavanja korisnika kod udomitelja. Kolegica Strenja Linić, kolegica Alfirev su govorile i ministrica je u svome obraćanju isto tako problematizirala pitanje rehabilitacije. Znači kod onih koji imaju, koji su počinili neko kazneno djelo, ja mislim da je rehabilitacija je suvišno, da bi bilo bolje da toga nema. Jer onda kao što ste vi gospođo ministrice rekli, osoba koja je bila ovisna o alkoholu, pitanje je da li onda ona može biti potencijalni udomitelj. Mislim ako je tu strogi kriterij, onda bi ovdje, kod onih koji su počinili kazneno djelo, ovaj dio, vezan uz rehabilitaciju, isto tako trebalo maknuti. Pitanje je koliko može biti djece istovremeno, ovdje se navodi da je 3, zašto ne bi moglo biti dvoje ili jedno, tu je sada pitanje, da li je to moguće pravno uobličiti dakle, ako smo odredili koeficijent 1 ako je 3 djece, možda postoje neke obitelji koji će onda uplaćivanje mirovinskog i zdravstvenog biti spreman, dobiti trećinu one naknade, koje dobivaju udomitelji za troje djece ili recimo ako se radi o dvoje djece, pa da dobiju onda 2/3 od one cijene koja je zamišljanja za udomitelje koji imaju 3 djece. I da se plaća onda 2/3 mirovinskom i zdravstvenog. Evo, ne znam, da li je to pravno moguće jer nisam pravnik, ali bilo je govora o tome zašto troje, ili možda navesti do troje, ako postoji ta mogućnost. Pitanje smještaja majke s djetetom. Dakle, ako se smješta majka s djetetom, onda je moje pitanje, da li onda ide izdavanje dozvole za dijete ili za odraslu osobu, to je ovako u specijaliziranim udomiteljstvom se spominje ta mogućnost usvajanje majke s djetetom pa ako onda drugo dijete koje je udomljeno nije od te majke, to može predstavljati određeni problem, ali je ovo sada više neko pitanje formalnog karaktera, dakle, da li se izdaje onda za odraslu osobu ili se govori o dozvoli za dijete. Bilo je isto tako govora i o onom vikendu udomiteljstvu, ja nemam ništa protiv toga, dakle, sada postoje samo dva osnovna tipa udomiteljstva, prije je bilo hitno udomiteljstvo, još i povremeno udomiteljstvo, dakle, što sa onima koji su spremni udomljavati dijete, recimo po nekom regularnom principu, vikendom i pravnicima, da li bi to onda bila nova kategorija ili takva mogućnost uopće neće postojati. Evo, toliko, hvala vam. Mislim da je ovo vrlo kvalitetan prijedlog, sigurno će do drugog čitanja biti usvojeni i prijedlozi koji su bili sada u raspravi, ali ovo je definitivno korak naprijed, po pitanju udomiteljstva, kao socijalne usluge. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Ovime smo došli do kraja rasprave, pa ju zaključujem, glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.

Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe kao što proizlazi od naslova prvoga čitanja. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj,

85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe kao što proizlazi od naslova prvoga čitanja.